A sada ćemo objediniti točke 6, 7 i 8 dnevnog reda 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi, s konačnim prijedlogom zakona, PZ br. 325, predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. 7. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o područjima posebne državne skrbi, prvo čitanje, PZ br. 274, predlagatelj Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Prijedlog zakona o dopuni Zakona o područjima posebne državne skrbi, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 296. Predlagatelj zakona je zastupnik Mladen Novak. Prijedloge akata primili ste poštom. Kod donošenja zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona, odnosno na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za regionalni razvoj i fondove EU, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvješća ste primili na sjednici i sad ćemo čuti uvodna izlaganja predlagatelja zakona. Najprije u ime predlagatelja zakona čiji je predlagatelj Vlada Republike Hrvatske, zamjenik ministra regionalnog razvoja i fondova EU gospodin Jakša Puljiz. Štovana potpredsjednice, uvažene zastupnice i zastupnici. Vlada Republike Hrvatske podnijela je Hrvatskome saboru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi sa konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak. Ovim se zakonskim prijedlogom usklađuje Zakon o područjima posebne državne skrbi sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave koji je donesen na 7. sjednici Hrvatskog sabora 22. ožujka 2013. godine. Tim su zakonom određeni poslovi iz nadležnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU prenose u nadležnost novo osnovanoga Državnoga ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje koji započinje sa svojim radom od 1. svibnja 2013. godine. Radi se o poslovima koji se odnose na planiranje, pripremu, organizaciju i nadzor stambenog zbrinjavanja, poslovi rješavanja u drugom stupnju o zahtjevima za stambeno zbrinjavanje davanjem u najam stambenih jedinica u provedbi u provedbi Programa stambenog zbrinjavanja, upravljanje i raspolaganje stambenim jedinicama danim u najam, u provedbi stambenih programa, te naplata najamnina. Zakon o područjima posebne državne skrbi NN br. 86/08 i 57/11 utvrđena su područja posebne državne skrbi, te su propisane poticajne mjere za njihovu obnovu i razvitak. Stambeno zbrinjavanje kao jedna od mjera propisano je člankom 8. navedenoga zakona provodi se kroz nekoliko modela davanje u najam obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu, darovanjem građevinskog materijala za izgradnju, popravak, obnovu i nadogradnju kuće ili stana, te darovanjem obiteljske kuće ili stana, odnosno građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu. Samo da spomenem da je od stupanja na snagu Zakona o područjima posebne državne skrbi donesenoga 2008. godine do sada je zbrinuto više od 9000 obitelji. Naravno, ukupan broj puno je veći kada se gleda početak provedbe Programa stambenoga zbrinjavanja. Korisnici programa su bili i jesu izbjeglice, prognanici i povratnici, hrvatski branitelji, pripadnici Hrvatskog vijeća obrane, osobe s posebnim potrebama, žrtve nasilja i članovi njihove obitelji. Ovim zakonskim prijedlogom se prvostupanjski upravni postupci u predmetima stambenoga zbrinjavanja sa Ministarstva regionalnog razvoja, fonda EU prenose u nadležnost Ureda državne uprave u županijama i nadležnoga upravnoga tijela grada Zagreba, a dio poslova koji se odnosi na tehničku realizaciju nabave, obnove i izgradnje stambenih jedinica za potrebe provedbe stambenih programa se prenosi u nadležnost Agencije za pravni promet i posredovanje nekretnina. Predloženim zakonskim rješenjima se osim navedene promjene nadležnosti za obavljanje poslova ne mijenja ranije utvrđeni sadržaj i opseg prava korisnika stambenog zbrinjavanja već se samo preciznije uređuju postupci za ostvarivanje prava. Također, omogućuje se kvalitetnije planiranje i provedba stambenog programa bivših nositelja stanarskog prava, te osoba smještenih u organiziranom smještaju prognanika i izbjeglica, a koji će biti obuhvaćeni regionalnim stambenim programom čija čija se provedba planira za razdoblje 2013.-2017. godina. Regionalni stambeni program ima za cilj trajno rješavanje izbjeglica i interno raseljenih osoba i riječ je o zajedničkoj inicijativi Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Crne Gore i Republike Srbije koji je utemeljen na zajedničkoj deklaraciji koju su potpisali ministri vanjskih poslova 2011. godine. U svrhu realizacije stambenog zbrinjavanja provedbom regionalnog stambenog programa Hrvatska planira provoditi 3 modela. Jedan je izgradnja stambenih objekata, drugi je kupnja stanova na tržištu, a treća je rekonstrukcija domova za stare i nemoćne osobe. Za kategorije osoba za koje ne postoji obveza stambenog zbrinjavanja već se ono realizira u skladu sa mogućnostima državnoga proračuna i raspoloživošću stambenoga fonda omogućuje se učinkovitiji sustav bodovanja, te rješavanje u razumnom roku zaprimljenih zahtjeva. Na taj način se stvaraju pretpostavke za kvalitetniju i stručniju provedbu propisanih postupaka. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU planiranom izmjenom normativnog okvira iz djelokruga koje se odnose na mjere iz područja regionalnoga razvoja na potpomognutim područjima, te stvaranje pretpostavki za korištenje sredstava iz strukturnih fondova dodatno će urediti upravno područje koje ostaje u nadležnosti samoga ministarstva. Tu se prije svega misli na mogućnost korištenja strukturnih fondova za realizaciju stambenih programa. Planirani učinci predloženih izmjena važećeg Zakona o područjima posebne državne skrbi su racionalnije korištenje sredstava državnoga proračuna i imovine u državnom vlasništvu, učinkovitije, kvalitetnije planiranje, provedba i kontrola mjera stambenoga zbrinjavanja propisani ovim zakonom. Vezano za Prijedlog zakona o dopuni Zakona o područjima posebne državne skrbi čiji je predlagatelj Odbor za lokalnu i područnu samoupravu Hrvatskoga sabora mišljenje Vlade Republike Hrvatske je da se ne prihvati ovaj prijedlog. Dakle, prijedlog Odbora je bio da se naselje Gaćeleze uvrsti u drugu skupinu područja od posebne državne skrbi. Međutim, Vlada nije suglasna s tim prijedlogom budući da se naselje Gaćeleze nalazi na popisu tzv. kriznih naselja, a ne na popisu okupiranih naselja koji je bio osnovica za formiranje područja posebne državne skrbi. Naime, gradovi, općine i naselja uvršteni u prvu i drugu skupinu područja od posebne državne skrbi bili su djelomice ili u potpunosti okupirani tijekom Domovinskog rata, te su slijedom toga i uvršteni u područja posebne državne skrbi zakonom od '96. godine. Ratom ugroženo područje proglašavala je Vlada Republike Hrvatske koja je to ovlaštenje prenijela na ranije Ured za prognanike i izbjeglice Vlade RH. Ured Ured za prognanike i izbjeglice Vlade RH je proglašavao ratom ugrožena područja što je uključivalo i kategoriju okupiranih područja i kategoriju kriznih područja na inicijativu županija i nadležnih regionalnih Ureda za prognanike i izbjeglice te uz suglasnost Ministarstva obrane. Uvidom u popis ratom ugroženih područja potvrđeno je da su Gaćelezi bili svrstani u popis kriznih područja, odnosno da nisu bili okupirani tijekom Domovinskog rata. Isto obrazloženje vrijedi i za drugi amandman čiji je predlagatelj Mladen Novak, kojim se predlaže da se naselje Komarevo uvrsti u drugu skupinu područja posebne državne skrbi isto kao i u slučaju Gaćeleza vrijedi i za slučaj naselja Komarevo. Dakle, naselje Komarevo je bilo svrstano u tzv. krizna područja, a ne okupirana područja slijedom toga i uvidom u Registar ugroženih područja potvrđeno je da zaista Komarevo pripada tzv. kriznim područjima. Slijedom toga nema osnove za uvrštenje naselja Komarevo u područja posebne državne skrbi. Zahvaljujem na pažnji. Hvala lijepa. U zakon čiji je predlagatelj Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu obrazložit će predsjednik odbora Zoran Vinković.

Ne bojte se gospođo potpredsjednice neću ja 30 minuta govoriti. Ja ne idem na ove izbore za Europski parlament kao što to neki idu. Evo, ja ću vrlo kratko reći da je Odbor za lokalnu samoupravu, dakle jednoglasno prihvatio prijedlog ali morate imati u vidu da smo kao odbor se dogovorili da ćemo sve inicijative prihvatiti i omogućiti saborsku raspravu kroz prijedloge zakona i na taj način omogućiti da se u Hrvatskom saboru rasprave i određene inicijative koje su vezane ne samo za Zakon o područjima posebne državne skrbi nego i za sve druge zakone, odnosno probleme ili predmete koji su u nadležnosti Odbora za lokalnu samoupravu. Nakon donošenja i mišljenja Vlade ja ću reći da smo evo i na zadnjoj sjednici odbora i neću se javljati kao predsjednik odbora koji je vezano za sva ova sva ova tri zakona da smo upravo donijeli i jednoglasno zaključak koji je vezan za potrebu i analize i revizije naselja koji prema zakonskim propisima spadaju u brdsko-planinska područja i područja od posebne državne skrbi. I članovi Odbora za lokalnu i regionalnu samoupravu smatraju da je potrebno dakle donijeti nove zakone i o brdsko-planinskim područjima, ali isto tako i novi Zakon o o područjima posebne državne skrbi imajući u vidu i doista velik protek vremena odnosno jedno dugo vremensko razdoblje, imajući u vidu i činjenice koje su vezane za donošenje ovih ovih zakona odnosno temelja ovih zakona. To su bila okupirana područja, dakle ono što je vezano za Zakon o područjima posebne državne skrbi, a jedini kriterij koji je svrstavao jedinice lokalne samouprave u brdsko-planinska područja bio je broj stanovnika po kvadratnom kilometru. Dakle, nakon i mišljenja Vlade o sva sva ova tri zakona i nakon provedene rasprave a moram ovdje spomenuti da o ovom zakonu koji je predložila Vlada Republike Hrvatske da su iznesena i različita, nema kolege Sabe, iznesena su različita mišljenja o stajalištu jednog od članova odbora koji smatra da je potrebno iz postojećeg Zakona o područjima posebne državne skrbi izbrisati odredbu koja propisuje zabranu prodaje izgrađenih građevina u razdoblju od 10 godina te odredbu koja propisuje plaćanje viška stambene površine po cijeni koja je utvrđena u visini etalonske cijene građenja utvrđene u Zakonu u Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji. Pa bih evo ja zamolio i predstavnike Vlade i nadležnog ministarstva da evo upravo o ove dvije inicijative Odbora za lokalnu samoupravu i članova odbora dodatno razmisli. Dakle, odbor je nakon provedene rasprave većinom glasova sa 7 glasova za i 3 glasa protiv odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese ovaj Zakon u izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi, ali isto tako jednoglasno je donio i ovaj zaključak. Nešto više dakle o ovom predmetu koji je vezan za izmjenu zakona za naselje Gaćelezi će reći i kolegica koja je i gradonačelnica Vodica i koja je to i predložila, a u ime odbora, obzirom da smo raspravili i i mišljenje Vlade isto tako i u jednom i u drugom slučaju o ovom izmjeni zakona koji je vezan za naselje Komarevo reče uvaženi zastupnik Mladen Novak, pa ga evo ja završavam. Zahvaljujem. Hvala lijepa. I prijedlog zakona koji je predložio zastupnik Mladen Novak. Kolega Novak će i obrazložiti. Izvolite. Poštovana zamjenice, uvaženi zamjeniče sa suradnicima. Područje posebne državne skrbi utvrđena su Zakonom o područjima posebne državne skrbi iz 2008. godine sa izmjenama iz 2011. mada je osnovni zakon iz, ako se ne varam 1996. godine iz čega praktički vidimo koja je bila osnovna namjera tog zakona, odnosno koji je bio cilj da se područja koja su bila prvenstveno ratom zahvaćena da se stave u funkciju, da se omogući normalan život na tim područjima. Istim zakonom uređuju se poticajne mjere za njihovu obnovu i razvitak a sve s ciljem postizanja što ravnomjernijeg razvitka svih područja RH, poticanje demografskog i gospodarskog napretka, završetka programa obnove, povratka prijeratnog stanovništva i trajnog stambenog zbrinjavanja. Područje posebne državne skrbi određuju se u tri skupine i to prva i druga skupina prema okolnostima nastalim na temelju posljedica agresije na RH, a treća skupina utvrđena je prema tri kriterija, kriteriju ekonomske razvijenosti, kriteriju strukturnih poteškoća i demografskom kriteriju. Ovim prijedlogom Zakona o dopuni Zakona o područjima posebne državne skrbi predlaže se područjima druge skupine, dakle onima koji su pretrpjeli posljedice agresije na RH pridružiti i naselje Komarevo koje je sastavni dio Grada Siska. Naime, Grad Sisak je jedinica lokalne samouprave koja na svom području od 35 naselja ima nekoliko naselja koja su bila djelomično ili potpuno okupirana za vrijeme Domovinskog rata. Naselja Blinski kut, Klobučak, Kletovanci, Mađari, Staro selo i Vurot čine 10% područja grada, te su kako takva navedena u članku 5. stavku 3. Zakona o područjima posebne državne skrbi. Za one koji ne znaju, ma da ne vjerujem da takvih ima, Komarevo je bilo zadnja linija obrane Siska, a možebitnim padom Komareva praktički bi bio otvoren put do Zagreba. Svi stanovnici Komareva bez izuzetka su imali status prognanika, znači svi su imali i one prognaničke kartone, svi su prisilno iseljeni iz svojih domova i tu je, te kuće su iskorištene za smještaj Hrvatske vojske. Riječ je o ruralnom naselju čiji stanovnici cijeli rat nisu mogli do svojih poljoprivrednih zemljišta, a nažalost veći dio tog zemljišta je i dan danas nedostupan zbog mina. Poslije rata, odnosno od rata na ovamo četvero stanovnika Komareva je poginulo od mina, dvoje je ranjeno, s tim što je jedan od poginulih stradao u navodno razminiranom području. Stanovnicima Komareva je još kod prvotnog donošenja ovog zakona je praktički nanesena šteta. Sad imamo priliku da je ispravimo, a na nama ovisi dal hoćemo ili nećemo. U protivno ćemo ih osuditi i to je, kolega Mandić je pitao što se čekalo do sad. Ja ne mogu, meni je ovo prvi mandat, ja ne mogu tvrdit zašto nitko nije pokrenuo inicijativu do sad, ali znam s čim su stanovnici Komareva bili motivirani sad, prvenstveno znam da je već nekih inicijativa bilo i ranije, zašto nije uspjelo ne znam, znam da je sad ovo vezano na legalizaciju. Troškovi legalizacije su drastično veći za stanovnike onog onog dijela Hrvatske koji nije obuhvaćen ovim zakonom. Zbog svega navedenog, a na inicijativu Mjesnog odbora Komarevo predlaže se dopuna članka 5. stavka 3. Zakona o područjima posebne državne skrbi na način da se naselje Komarevo uvrsti iza naselja Klobučak, a ispred naselja Letovanci kao jedno od naselja koje su bila okupirana za vrijeme Domovinskog rata. Inače čisto još kao informacija nisu sva naselja koja su obuhvaćena ovim zakonom bila okupirana, pa to nije bila prepreka da ih uvrstimo. Mi ne tražimo da se neko zbog toga izuzme iz toga, jer je sigurno bilo razloga da se uvrsti, ali na ovaj način kažnjavat ljude koji su prvo 5 godina bili izgnani iz svojih domova, s druge strane svi su bili sudionici Domovinskog rata. Praktički kažnjeni su već od početka i sad dodatno plaćaju ceh dal političkim odnosima, odnosno tko je na vlastu u gradu, naselju ili županiji, ili državi. To stvarno nema smisla jer u pitanju su ti građani. Ovo nije politički potez ovo je vapaj građani, stanovništva Komareva da im se pomogne.

Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa kolega Novak, i ja sam iznenađen, zasigurno poznam Komarevo i iznenađen sam za kako se nije našlo razumijevanja, znam točno gdje je i koje je traume preživjelo. I u tom dijelu ste spomenuli problem legalizacije. Dakle, što se tiče Komareva znam i mislim da je zahtjev u svakom slučaju opravdan, ali ne razumijem kako nije se našlo razumijevanje? I ovaj dakle želim reći budući ste spomenuli legalizaciju, zasigurno i u Komarevu a i u brojnim drugim sredinama, legalizacija je neizmjerno veliki problem i taj Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama, kako se zove, građani na terenu doživljavaju kao Zakon o rušenju, zakon o rušenju. I tu se razvio jedan uistinu veliki strah kod velikog dijela građana. Prvo ne mogu to, neće ni uspjeti naravno jel su te i administrativne teškoće velike i sad bi se moglo dogoditi da će u lipnju doći do jednostavnoga tolikoga pritiska na te službe da se jednostavno neće i ne znam da li se uopće razmišlja o nekakvoj alternativi kako se u tim okolnostima postavit. Druga stvar je što građani nisu financijski mogući jednostavno i poglavito u ovim sredinama koje su pretrpjele. Jedanput su strah pretrpjeli od rušenja, kada je rušeno u onim ratnim okolnostima, a sada strah pretrpljuju, dakle u drugim okolnostima jer zasigurno su svi zainteresirani da legaliziraju a to nisu mogući i u tom dijelu treba i o tim stvarima razmišljati ali očigledno nema sluha za to i zato su građani uznemireni, doživljavaju frustracije. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo. Pa kolega sad ste me podsjetili na još nešto što sam imao namjeru preskočiti, ne reć, ali očito da treba reći takve stvari, treba i to znat. Stanovnici naselja Komarovo su izuzetno revoltirani prvo zato što nisu dobili status koji im definitivno pripada a s druge strane država se na različitim razinama znači i preko grada i županije pa i sama država se angažirala da recimo romska naselja snose troškove legalizacije romskih naselja. Nemam ništa protiv ni Roma ni romskih omogućavanja legalizacije romskih naselja ako normalno za to postoje mogućnosti ima sredstava ali sad ispada da su stanovnici Komareva koji su domicilno stanovništvo, čija je ovo država, sad ispada da su oni dvaput kažnjeni. Zbog čega mislim, sad se nalazi, nemam ništa protiv bilo koje nacionalne manjine dapače ako im se može, neka im se pomogne. Omogući što god treba. Ali nemoguće je da matično stanovništvo bude na neki način građani drugog reda. Hvala. Poštovana gospođo potpredsjednice, uvaženi zamjeniče ministra sa suradnicima, kolegice i kolege. Pripremivši se za ovu raspravu danas sjetio sam se pitanje kolege Kutije na prošlom aktualnom satu gdje je on postavio pitanje upravo zamjeniku ministra regionalnog razvoja i Fondova EU. Pitanje je bilo koliko je dosad ministarstvo potpisalo ugovora o zbrinjavanju. Kolega Kutija je sam odgovorio, mislim da je rekao 50 ugovora. Mislim da je ta brojka nedopustivo mala i da je upravo ovo jedan od razloga da se ta brojka poveća kao što je to napomenuo zamjenik ministra Puljiz, revizija zahtjeva koji su stizali u ministarstvo ali da je jedan od razloga i priprema ovog zakonskog prijedloga te smo mi u Klubu SDP-a uvjereni da će prihvaćanjem ovog zakonskog prijedloga kojeg će Klub SDP-a poduprijeti naglo skočiti zaista nedopustivi mali broj potpisivanja ugovora o stambenom zbrinjavanju. Gospodin Puljiz je iznio najveći broj razloga zbog čega se ovaj zakon donosi. Ja bih još samo spomenuo dakle da je pitanje stambenog zbrinjavanja bivših nositelja stanarskih prava bilo obuhvaćeno provedbom monitoringa procesa u postupku ulaska RH u EU za poglavlje 23 pravosuđe i temeljna prava. U odnosu na dosadašnje uređenje ovog pitanja aktima Vlade RH u 2003. Predložena zakonska rješenja predstavljaju napredak, ujednačavaju postupak za ovu kategoriju korisnika na području cijele RH kao i utvrđivanje prava u upravnom postupku, uključivaju pravo na izjavljivanje pravnih lijekova u skladu sa primjedbama ureda pučkog pravobranitelja te stajalištima nadležnih sudova iznesenim u sudskoj praksi. Svjesni smo da usprkos dobrim zakonskim rješenjima kao što je i ovo koje će dovesti do transparentnijeg postupka zbrinjavanja racionalnijeg korištenja sredstava državnog proračuna učinkovitije kontrole i planiranja uvjeta korištenja stambenog Fonda u državnom vlasništvu, da će usprkos svemu tome glavna poluga, glavni alat za pokretanje većeg broja stambenog zbrinjavanja biti novac. Stoga je na Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU koje bez obzira na osnivanje Državnog ureda za stambeno zbrinjavanje i dalje u svom djelokrugu ima sve ostale mjere iz područja regionalnog razvoja na potpomognutim područjima, ima ogromnu odgovornost da prije svega iskoristi mogućnost koja mu se otvara ovim zakonskim rješenjima, to je da osigura sredstva EU-fondova za svrhu stambenog zbrinjavanja. I na kraju ovaj jedan problem koji je naglasio i kolega Vinković, predsjednik Odbora za lokalnu samoupravu. Naime prelistavajući članke ovog prijedloga zakona i razgovarajući sa kolegama koja imaju iskustva u zbrinjavanju prognanika i svih onih ostalih koji imaju pravo na stambeno zbrinjavanje vidjeli smo da u članku 9 b koji govori o tome dakle definira pravo kvadrata po samcu odnosno po svakom članu obitelji, to je 35 kvadrata po samcu plus deset kvadrata po članu obitelji, definira se i cijena otkupa tih stanova koja tržišna cijena iznosi 700 eura na područjima posebne državne skrbi one 350 eura a ukoliko ovaj korisnik želi odmah otkupiti stan u gotovini ona je 175 eura po kvadratu. U novom prijedlogu zakona propisano je u članku 9.stavak b da se višak stambene površine u odnosu na stavak 1.istoga članka može otkupiti u visini … građenja utvrđene po Zakonu o društveno poticajnoj stanogradnji umanjenje za građevinsko stanje stambenog objekta, što otprilike iznosi 6 tisuća kuna. Mi u klubu SDP-a smatramo da su zbog toga podnositelji zahtjeva u neravnopravnom položaju. U samom gradu Vukovaru takvih zahtjeva ima preko tisuću, stoga će klub SDP-a podnijeti amandman vezano uz ovaj problem i uvjereni smo da će taj amandman biti prihvaćen. Dakle to je što se tiče ovog prvog zakona. A sada osvrt na sljedeća dva zakona. Klub SDP-a neće podržati Prijedlog zakona o dopuni Zakona o područjima posebne državne skrbi P.Z. br. 274 kojim bi naselje Gaćelezi na području grada Vodica uvrstilo u područje posebne državne skrbi. Moram priznati da sam znajući da ću morati izgovoriti ovu rečenicu u ime kluba imao određenu grižnju savjesti jer svi smo mi emotivno vezani uz ratom stradala područja. I sam dolazim iz Karlovačke županije i vrlo dobro znam što je to ratom devastirano i okupirano područje kakve problem ima. Međutim naselje Gaćelezi kako i stoji u mišljenju Vlade nije bilo okupirano, bilo je na prvoj liniji fronte i bilo je pogođeno ratnim razaranjima ali ne i okupirano te iz tog razloga ga i nema na popisu prve skupine područja od posebne državne skrbi, taj popis je kreirao Ured za prognanike i izbjeglice Vlade RH i to temeljem prijedloga županija i nadležnih regionalnih ureda za prognanike i izbjeglice te uz suglasnost Ministarstva obrane. Međutim to me još uvijek ne oslobađa grižnje savjesti ali dao sam si truda pa sam malo proguglao kako se to danas kaže stranice grada Vodica i našao sam razlog svoje mirne savjesti. Naime, grad Vodice ima 12,5 tisuće stanovnika, ima proračun od 40,6 milijuna kuna, indeks razvijenosti grada Vodice u odnosu na indeks razvijenosti RH 91,76%. Pa kolegice i kolege ako vi smatrate da su to da su to uvjeti po kojima bi grad Vodice trebao biti potpomognuto područje mi u klubu SDP-a se s tim ne slažemo jer ja vam mogu nabrojati na desetke i desetke gradova i općina u RH koji su debelo ispod prosjeka ne grada Vodica nego ispod 75% indeksa razvijenosti RH pa ne spadaju u područja od posebne državne skrbi. Kada bih bio zločest kao što nisam onda bih rekao da je ovaj zahtjev vezan uz trenutak uz lokalne izbore i da se na ovaj način zapravo želi vršiti pritisak na Vladu i uzeti nekakve lokalne bodove. Ali ni zato nema razloga u gradu Vodicama jer naime u prošloj i ovoj godini u grad Vodice se slilo nekih 20 milijuna kuna investicija iz Ministarstva regionalnog razvoja iz Hrvatskih voda kojima su građena sportska dvorana, kolektori, komunalna infrastruktura. Dakle niti po pravdi niti po zakonu smatramo da grad Vodice odnosno naselje Gaćelezi ne može ući u prvu kategoriju naselja od posebne državne skrbi. Klub SDP-a neće prihvatiti Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima posebne državne skrbi P.Z. br. 296 predlagatelja Mladena Novaka koji traži uvrštavanje naselja Komarevo u prvu kategoriju državne skrbi. Zakonski su razlozi jednaki kao i za naselje Gaćeleze. Naime, naselje Komarevo je bilo na liniji razdvajanja, na prvoj liniji fronte ali nije bilo okupirano. Međutim za razliku od naselja Gaćelezi za naselje KOmarevo trebali bi imati grižnju savjesti jer to je zapravo dokaz i pokazatelj kako su svi ovi zakoni koji se odnose na potpomognuta područja duboko nepravedni, kako ih je duboko pokopalo vrijeme i kako je nanovo potrebno predložiti jedan cjeloviti zakon koji će nanovo kategorizirati naselja koja imaju pravo na sredstva iz državnog proračuna. Ja sam uvjeren da ministarstvo ima takav prijedlog zakona. Dobili smo informaciju da se takav prijedlog zakona priprema i uvjeren sam da će tim novim zakonom i naselje KOmarevo koje to zaslužuje biti u području posebne državne skrbi i da će tamo zamijeniti ona naselja koja su na tom popisu, a recimo iznad su 125% indeksa razvijenosti RH. Hvala vam lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala i vama. Imamo točno 6 replika, prvo poštovani kolega Novak. Izvolite. Hvala lijepo. Pa krenut ću od kraja. Kolega rekli ste da naselje KOmarevo prema stanovnicima naselje KOmarevo je izvršena nepravda ali da se nadate da će se to ispraviti. Imamo sada priliku to ispraviti jer rok za legalizaciju je nešto na što se veže ova izmjena zakona. to ne napravimo čekamo neka druga vremena znači čekamo da prođu ovi rokovi koji su zadani tim zakonom, praktički nismo napravili ništa. S druge strane na raspravi smo čuli da u odborima da ima postoji namjera da se čak ovaj zakon kao takav ukine odnosno na kraju krajeva je ta informacija je došla s vaše strane. Što se tiče onog prvog dijela vaše rasprave kada ste raspravljali o prijedlogu Vlade, tada ste napomenuli da će ovim izmjenama će biti omogućeno da ne kažem transparentnije ili brže raspolaganje sa Stambenim fondom i dodjeljivanjem toga. Ja bih sada podsjetio na izjavu ministra Jovanovića kada je bio Zakon o sportu na raspravi onda je on rekao, gledajte zakon nije toliko loš ali je problem što se nije provodio. Sada bih vam ja na ovo isto tako odgovorio. Ovdje je postojala mogućnost ali nije se postupalo po onome što piše, po zakonski postojala mogućnost dodjeljivanja kuća. Inače koji bi razlog bio da u općini Sunja postoji kuća koja, ne jedna, postoji ih više, postoji koja je otkupljenja, koja je sve čisto, legalno, papirnato, postoje ljudi koji su zainteresirani za nju i uporno već duži niz, duži vremenski period se javljaju za tu kuću, žele uzeti u najam, međutim iz APN-a odgovaraju da oni nažalost nisu im u mogućnosti udovoljiti. …/Upadica: Vrijeme./… Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovani Damir Mateljan. Uvaženi kolega, ja nisam rekao da se nadam, ja sam rekao da sam uvjeren da će naselje Komarevo novim zakonom koji se priprema u ministarstvu ući u potpomognuta područja i samim tim dobiti pomoć iz državnog proračuna koje to naselje naravno zaslužuje. Jer i sam grad Sisak nažalost nije primjer svijetle razvijenosti u Republici Hrvatskoj. I cijelo to područje, dakle, treba biti po meni područje potpomognuto u Republici Hrvatskoj. Hrvatskoj. Ovdje bih se osvrnuo i na onaj vaš dio o ovom problemu legalizacije. Pa postoji čitav niz alata na razini lokalne samouprave da se mještanima mjesnih odbora, …/Govornik se ne razumije./… dakle da sam grad Sisak oslobođen od komunalnog doprinosa, komunalne naknade umanji cijenu legalizacije tim stanovnicima. A što se tiče ovog drugog zakona, osobno smatram da osnivanjem Ureda državne uprave za stambeno zbrinjavanje da će se stvarno omogućiti transparent i dodjeljivanje stanova i da će se ovakvi problemi kao što su bili u Sunji ili koji su i u Vukovaru, koji su i u Karlovcu se riješiti na adekvatan način. I da je upravo taj dio posla ministarstvo već odradilo revizijom revizijom postojećih ugovora, odnosno prijedloga koji su stigli na ministarstvo. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama. Druga replika, poštovani Branko Kutija. Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče, kolega Mateljan, kazali ste da je neizdavanje suglasnosti za stambeno zbrinjavanje podloga za izmjene zakona. Vi mene očigledno niste razumjeli, znači temeljem aktualnog i važećeg zakona od 2004. do 2011. znači za vrijeme HDZ-ove Vlade stambeno zbrinuto je oko 35 tisuća obitelji a samim time izdano je i toliko i suglasnosti ili rješenja. Od 15 tisuća zahtjeva za stambenim zbrinjavanjem 8 tisuća jeste obrađeno i za njih treba ispisati suglasnosti. Što se tiče građevinskoga materijala kao jednoga vida stambenoga zbrinjavanja ispisano je 4 tisuće čini mi se, oko 4 tisuće suglasnosti za pakete građevinskog materijala. U 2011. odrađeno je svega 800 paketa a u ovoj godini čini mi se da je predviđeno ne znam puta 2. Ali s obzirom vidjeli ste pretpostavljam rebalans proračuna, na stavci Ministarstva regionalnog razvoja skida se ukupno 103 milijuna kuna, od ta 103 milijuna kuna skida se za stambeno zbrinjavanje na području od posebne državne skrbi 85 milijuna kuna. Znači najveći dio sredstava koji se skida u tom ministarstvu odnosi se upravo na stambeno zbrinjavanje na PPDS-u.

i to prije svega iz razloga nedostatka novca što sam ja i spomenuo u svojoj raspravi. A jednako sam tako spomenuo dakle da i ovim zakonskim okvirom i činjenicom da ćemo 1. srpnja ući u Europsku uniju, da se ministarstvo …/Govornik se otvara mogućnost ali i odgovornost, dakle, da koriste strukturne fondove da nam nadomjeste taj manjak u proračunu i da ga direktno uključe u stambeno zbrinjavanje.

budući ću pričati u ime kluba, onda ću i stajalište kluba. Međutim, ne možemo ovo, ove inicijative koju podnose saborski zastupnici promatrati isključivo u ovom trenutku, dakle, u trenutku pred lokalne izbore. Možda je bilo i prije vremena da se jedna takva, i prije vremena da mislim da nećete imati niti odgovor na to, kako onda verificirati ili okarakterizirati također legalne zahtjeve, evo kolege Pandeka iz SDP-a, kolegice Zgrebec iz SDP-a koji su vezani za izmjenu područja općina, gradova i županije. Dakle, za mene je to jedan legalni prijedlog, jedan legalni zakonski prijedlog, doduše na taj prijedlog je Vlada dala pozitivno mišljenje bez obzira na trenutak lokalnih izbora ili izbora za Europski parlament. A ovdje imam osjećaj budući da ovi prijedlozi, u raspravi će se vidjeti da li su opravdani ili ne. Ja smatram osobno da su opravdani, bez obzira na proračune pojedinih jedinica lokalne samouprave i Vodica i Siska, kako onda okarakterizirati mišljenje Vlade koja baš ovdje kada dolaze od strane opozicije dala negativno mišljenje. Mislim da ne idemo previše u politiku nego evo da jednom raspravom, prije svega kvalitetnom utječemo na cjelokupnu izmjenu oba zakona. Na repliku odgovara Damir Mateljan. **Mateljan, Damir (SDP)** Uvaženi kolega Vinković, mogu vam odgovorit na to pitanje vrlo jednostavno. Naime, pomiješali ste kruške i jabuke. Zahtjevi na inicijativu kolegice Zgrebec i kolege Habeka su nešto drugo. Oni se odnose na promjene granica gradova i općina koji ne zahtijevaju nikakve troškove u proračunu Republike Hrvatske što je nešto drugo u odnosu na uvrštavanje područja u posebnu državnu skrb koja iziskuje dodatna materijalna sredstva i to sam objasnio u svojoj raspravi. Dakle ne radi se o istim stvarima. I dogovor je bio i to vi znate na našem odboru da će svaki takav zahtjev i takav je stav ministarstva gospodina Bauka da je čak preporučljivo da ukoliko postoji nekakav razlog za izdvajanje određenog mjesnog odbora u neku drugu općinu ili neki drugi grad, da je čak preporučljivo da taj prijedlog bude zajednički prijedlog i oporbe i pozicije. Stoga dakle prijedlozi, još jedanput naglašavam, zakonski prijedlozi kolegice Zgrebec i kolege Habeka ne mogu se miješat sa ovim zakonskim prijedlozima. Hvala. Prelazimo na repliku poštovane kolegice Branke Juričev-Martinčev. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Mateljan, moram vam reći da su Gaćeleze bile okupirane od 16. rujna do 8. listopada. Što se tiče predizborne priče vaše izlaganje će mi najbolje doći u predizborne svrhe i ovo je potvrda rada. Hvala vam i što ste mi, na na temelju vaše rasprave što se mogu javiti i replicirati i još jedanput javno kazati i zahvaliti svima onima koji pomažu moj grad i moj kraj. Moram reći da Ministarstvo regionalnog razvoja, posebno potpredsjednik gospodin Grčić je pokazao veliko razumijevanje i dao veliku podršku dovršenju najvećih projekata na području grada Vodica i još jedanput mu zahvaljujem jer je došlo preko medija do izvjesnih prepucavanja. Ovim prijedlogom želimo samo omogućiti stanovnicima Gaćeleza ono što im pripada i zbog čega su bili godinama zakinuti, a ono što im grad Vodice ne može omogućiti, a to su različite povlastice i po pitanju poreza, prireza i ostalih davanja. Ostalo ću kroz svoju raspravu. Hvala. Odgovara poštovani Mateljan. bez obzira na političku podobnost što nije baš bio slučaj u prošloj Vladi. Ja vam se na tome zahvaljujem i također ću to koristit u predizborne svrhe i za Europski parlament i to će mi najbolje pomoći na mojim lokalnim izborima jer recimo ja taj novac u svoju općinu nisam uspio dobiti iz nekih drugih razloga. A što se tiče infrastrukture u naselju Gaćelezi, još jedanput, vi sami znate svoje pokazatelje, znači proračun od 43,5 milijuna kuna na 12,5 tisuća stanovnika vjerujem da omogućava da vi, znači grad Vodice u naselju Gaćelezi napravio infrastrukturu koja je na europskoj razini. To je vaša stvar, a nije stvar nacionalne razine. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Sljedeća replika, poštovani Josip Salapić. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Mateljan, mi ovaj zakon donosimo iz tehničkih razloga jer smo prije toga donijeli zakon kojim smo ustrojili Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. E sad ima jedan problem, zajednica povratnika Hrvatske se protivi i ovom prijedlogu zakona iz nekoliko razloga. Puno je napora učinjeno da se ta problematika svede u jedno ministarstvo, do sada u Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Dosadašnjim prijedlozima zakona te će poslove i problematiku rješavati Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, uredi državne uprave, lokalna uprava i samouprava i APN. I sad jedno zanimljivo pitanje, problematika darivanja građevinskog materijala po novom prijedlogu zakona spada u Agenciju za promet nekretninama i posredovanju u prometu nekretninama. Pa šta će problematika darivanja građevinskog materijala u toj agenciji i kako će to agencija rješavati ta pitanja ako do sada se sama agencija bavila kupovinom imovine, ništa drugo. Dakle to su pitanja koja se sada stavlja u problematiku što će ovaj zakon zaista riješiti po stvarnom problemu za stambeno zbrinjavanje, a vidimo da po rebalansu proračuna su smanjena sredstva, a i po izvješćima u 2012. godini nije po tom pitanju učinjeno u Ministarstvu ama baš ništa. Hvala lijepo.

omogućava prije svega i oslobađa prostor u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije da se skoncentriraju upravo na ono što je najvažnije, a to je dobivanje novaca. Dakle povlačenje sredstava koja su najbitnija za problematiku stambenog zbrinjavanja. Još jedanput naglašavam, dakle i odgovornost je na tom ministarstvu da privuče sredstva prije svega strukturnih fondova i da taj novac usmjeri u stambeno zbrinjavanje. Dakle i to je po meni i cilj ovog cilj ovog prijedloga zakona, osim samog usklađivanja i na taj način dobit ćemo puno više sredstava od ovih milijun i nekoliko tisuća kuna koji nisu dovoljna za kvalitetno stambeno zbrinjavanje. Budimo iskreni, dakle oni stvarno nisu dovoljni i taj novac treba obogatit upravo upravo … novac iz strukturnih fondova o kojima nitko kad priča niti o lokalnoj samoupravi ili kad priča o regionalnoj samoupravi, nitko se ne pita što zapravo lokalna samouprava i regionalna samouprava mogu učinit na tome da non-stop ne vise na ministarstvu nego da nešto i sami učine kako bi taj novac privukli u svoje jedinice lokalne samouprave. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** I posljednju repliku iznosi poštovana Ivanka Roksandić. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Mateljan, referirat ću se na onaj dio koji se odnosi na dio moga grada

gotovo 100% uvjereni da će naselje Komarevo kao dio grada Siska u novom zakonu biti uvršteno u ovo područje. Pa ako ste tako uvjereni, ako imate saznanja koje mi nemamo onda zašto nismo sada prihvatili, a u ovom trenu raspravljamo o tom zakonu, o izmjenama i dopunama zakona u ovom trenutku bila je upravo prilika iz razloga za kojeg je kolega Novak navodio i zašto je mjesni odbor Komarevo sada pokrenuo pokrenuo tu inicijativu bio je dobar razlog da se evo promijeni jednom riječi samo i da se uvrsti naselje Komarevo u drugu skupinu područja posebne državne skrbi. Na repliku odgovara Damir Mateljan. **Mateljan, Damir (SDP)** Uvažena kolegica, pa nije to tako jednostavno. Naime, kad bismo prihvatili razloge Komareva moguće je da bismo već na idućoj sjednici odbora imali 50 zahtjeva koji su jednako kvalitetni, imaju jednako uvjetovanje kao što imaju i naselje Komarevo i morali bismo zapravo rješavati nešto na odboru što treba riješiti zakon. Dakle, to nije pitanje koje će se riješiti na odborima parcijalno tako da vi ili ja koji imamo utjecaja i koji to možemo i koji smo bliže, odnosno koji smo članovi ovoga Doma i koji imamo tu mogućnost to podnijeti na odbor. Dakle, to nije pitanje koje treba rješavati Odbor za lokalnu samoupravu, nego je to pitanje koje se cjelovito mora riješiti zakonom. Samo iz toga razloga. Hvala lijepa. Nastavljamo sa raspravom po klubovima, pa pozivam poštovanoga Zorana Vinkovića da iznese stajališta kluba HDSSB-a. **Vinković, To doista je klub HDSSB-a, ne udruga folkloraša s time da ne mislim uvrijediti kulturno-umjetnička društva jer čuvaju tradiciju, imaju pozitivnu ulogu u hrvatskom društvu. Klub HDSSB-a će otvoriti ovdje nekoliko pitanja koja su vezana za područja posebne državne skrbi ja mogu odgovorno tvrditi da, ali prije svega se zahvaliti svim članovima Odbora za lokalnu samoupravu i nadam se da će to i dalje biti praksa ovog odbora da ćemo u saborsku proceduru jednoglasno upućivati prijedloge koji su vezani za zakone iz nadležnosti Odbora za lokalnu samoupravu, a onda normalno rješenja sukladno i mišljenjima Vlade i raspravama u Saboru donositi na osnovu i vlastitih stajališta normalno i na osnovu političkih stranaka. Ja u ime kluba HDSSB-a odgovorno tvrdim da ovaj zakon, posebno Zakon o područjima posebne državne skrbi, ali i drugi zakon koji je vezan za ja bih rekao život jer mi dame i gospodo zastupnici živimo u dvije Hrvatske – jednoj bogatoj jednoj siromašnoj. Kad kažem bogatoj govorim uvjetno bogatoj, jer u odnosu na EU i nije toliko bogata. No, u odnosu na ovaj nerazvijeni dio Hrvatske je doista i bogata i razvijena. ovaj drugi zakon koji je također vezan o Zakonu o područjima posebne državne skrbi je i Zakon o brdsko-planinskim područjima. I evo ja u ime kluba HDSSB-a izražavam, dakle i nezadovoljstvo obzirom da je jedan od prvih prijedloga koji je ušao u saborsku proceduru bio upravo izmjena i dopuna Zakona o brdsko-planinskim područjima koji je vezan za status grada Novog Vinodolskog, a vidimo u ovom dnevnom redu je negdje šezdeset i druga, koja točka dnevnog reda. Ali uglavnom pri kraju tog dnevnog reda. Podsjećam da je u onom zakonu jedini kriterij gdje je Vlada donijela mišljenje mimo zakona postojećeg Zakona o brdsko-planinskim područjima, a usko je vezana ta problematika za Zakon o područjima od posebne državne skrbi i jedini kriterij tamo je broj stanovnika po kvadratnom kilometru. Ovdje je jedini kriterij u zakonu da bi ušli u Zakon o područjima posebne državne skrbi dali ste u vrijeme Domovinskog rata bili na okupiranom dijelu Hrvatske. I sada imate mnoga naselja koja su pet dana bila okupirana, pet dana bila pod hrvatskom vlašću, bili na onoj prvoj liniji bojišnice ili fronta gdje su mnoga ta naselja praktično zaslužuju biti u području posebne državne skrbi. Ali u ovom trenutku jer je od Domovinskog rata, dakle od završetka rata od oslobađajuće i veličanstvene akcije "Oluja" proteklo 18 godina, da očigledno danas u Republici Hrvatskoj za kriterije za Zakon o područjima posebne državne skrbi bi trebale ući i neki drugi kriteriji. To je prije svega prije svega stupanj razvijenosti. Zbog toga i kažem da živimo u dvije Hrvatske – jednoj bogatoj i jednoj siromašnoj. Razvojem turizma imamo naselja, općine, gradove od 3 do 10000 stanovnika koji imaju mnogostruko veće proračune nego što su to jedinice lokalne samouprave, gradovi u Slavoniji i Baranji koji imaju i po 30000 stanovnika. I nije stvar u tome tko je tamo na vlasti, koja je politička opcija na vlasti. Ti proračuni se mogu mijenjati u statističkoj pogrešci i do 5% Ne samo zahvaljujući ovim Linićevim poreznim reformama koji je dodatno negdje oko 30% sredstava uzeo lokalnoj samoupravi, ne namjerno nego prije svega zbog toga što se nije imalo u vidu da ona igra sa porezom na dohodak razmjenom svega toga unutar ne može donijeti povećanje tih sredstava, i ukoliko uzmemo i pad industrijske proizvodnje, pad BDP-a, smanjenje smanjenje i daleko manje plaće u tim područjima koji spadaju u nerazvijeni dio Hrvatske u ovaj siromašni dio Hrvatske, ukoliko uzmete i platežnu moć stanovnika, a evo u Vukovarsko-srijemskoj županiji ona je 3300 eura po glavi stanovnika, dakle godišnje. U Istri je 16000 eura. Dakle, spominjem Istru kao jedan od razvijenih i možda najrazvijeniji dio Hrvatske koja nije imala na svu sreću nije imala i nije prošla ono što su mnogi krajevi i to baš u ovom trenutku najzaostaliji i najsiromašniji krajevi Hrvatske imali i svoju funkciju u Domovinskom ratu. Da ne spominjem Grad Zagreb koji ima negdje oko 19000 eura platežnu moć po glavi stanovnika. Luksemburg ima 97000 eura po glavi stanovnika i cilj je da vjerojatno i svaki stanovnik Hrvatske dođe do te platežne moći od 97000 eura. Dakle, to bi trebali biti kriteriji novog zakona i upravo klub HDSSB-a inicira izmjenu ovog cjelokupnog zakona. Isto kao što inicira i onu izmjenu Zakona o brdsko-planinskim područjima. Jer ruku na srce danas gotovo 90% Hrvatske, hrvatskog teritorija spada i trebalo bi se ubrojati u Zakon o područjima od posebne državne skrbi. I tu neće pomoći nikakvo Ministarstvo regionalnog razvoja. Ono je možda samo svijetli primjer kojim se baš ne treba puno niti hvaliti u ovoj kampanji za Europski parlament jer to su potpisani ugovori, koji nisu potpisani, govorim o gradu Vodicama. To su obaveze koje su proistekle iz ranijih Vlada. Dakle, nikakvo Ministarstvo regionalnog razvoja, nikakvi fondovi neće uspjeti izravnati da tako kažem stanje razvijenosti u Hrvatskoj nego je to fiskalna decentralizacija zamjeniče ministra. Jer ako to bude, a imali smo mi sada i Ministarstvo regionalnog razvoja koliko i koliko godina, imali smo Fond regionalnog razvoja, pa otkud onda tolika nerazvijenost i različitost u stupnju razvijenosti u Hrvatskoj? Vratit ću se i na ovaj zakon, prije svega želeći da doista evo kada mi iz Slavonije pa evo i ovi iz nerazvijenih dijelova Hrvatske, dalmatinske zagore, pojedinih otoka, dođu tu pred Zagreb mi iz Slavonije znamo reći kad sada dođemo do ovih novih naplatnih kućica koje se prave vjerojatno za ovu IKEA-u pa dođemo pred Rugvicu i kažemo samo da nam još ne stave natpis dobrodošli u Hrvatsku. Jer Hrvatska je Slavoniju i Baranju očigledno zaboravila i čitava Slavonija i Baranja je područje od posebne državne skrbi, bar bi trebala biti. Sve općine i svi gradovi, mogu izuzeti jedino Osijek kao veliki grad koji ima negdje oko sa decentraliziranim sredstvima negdje oko pola milijarde kuna proračun, grad Đakovo sa 30 tisuća stanovnika ima negdje izvorni oko 40 milijuna kuna. To vam nije dovoljno za ijednu pametnu investiciju, a iz Fonda za regionalni razvoj bez obzira evo što jedan izuzetak potvrđuje pravilo vrlo teško ćete izvući određena sredstva možete čak potpisati i ugovor. Tako ja imam potpisan u EIB-u 2 s Ministarstvom regionalnog razvoja i Čobanković i Pankretić, sad će mi valjda i Grčić potpisat aneks ugovora, ali love nema. Nema 2 milijuna kuna jer očigledno Vinković nije ni tad bio podoban, a sad vjerojatno nije. Tu je pitanje i stajališta Europske komisije koja je vezana za osnivanje ove agencije. Jučer je ministar Linić pričao o efikasnosti, pričao da odnosno neefikasnosti u obnovi su smanjena sredstva za 86,5 milijuna u rebalansu državnog proračuna. Dakle, i tih 86,5 milijuna nisu to samo brojka i znamenke. Iza tih znamenki tog smanjenja su i sudbine mnogobrojnih obitelji i povratnika i stradalnika Domovinskog rata. Tu je pitanje što je sa time da nisu osigurana sredstva u državnom proračunu za Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Evo, ta dva primjera pokazuju očigledno velikoj koordinaciji Vlade u užem smislu i nadležnih ministarstava. Pa se bojim da novi zakon koji bi bio usmjeren isključivo ka Ministarstvu regionalnog razvoja i ulasku određenih područja, potpomognuta područja a odgovorno tvrdim da 90% Hrvatske mora uči u ta područja, da se u Hrvatskoj mora provesti fiskalna decentralizacija, da je sramotno da smo centralizirani ko bivši Sovjetski savez, da nam u Hrvatskoj očigledno nedostaje samo KGB, berija, jer sva sredstva, 97% sredstava završava u državnom proračunu, svega 3%, čak je i Šuker bio bolji, tada je bilo 96, odnosno 92,8%, čak i Šuker kao ministar. Ja govorim o sredstvima koja se slijevaju u jedinice lokalne samouprave i državni proračun. 3% uključujući i Grad Zagreb i kako da se bilo koje područje, regionalno, jedinice lokalne samouprave, općina u kojoj nemate razvijen turizam, gdje neće doći Česi, Nijemci, Poljaci, Australci itd. gdje ne možete naplatiti boravišnu pristojbu, gdje nemate smještajne kapacitete i hotele, gdje nemate Jadransko more a Ministarstvo turizma 99% koristi sredstva za promociju isključivo jadranskog turizma, ne kontinentalnog turizma. Imate repliku pa mi se javite, pa to vam piše u strategiji koja je isto negdje 58. točka dnevnog reda, a počinje sezona. Predsezona je odavno počela. Dakle, da završim, imajući u vidi i protivljenje zajednice prognanika i povratnika klub HDSSB-a ali isto tako i pitanje cjelokupne efikasnosti i nenamjere i Vlade i ministarstva da krene u radikalne promjene izmjena ovog zakona jer neće A, pokrenuti niti obnovu niti će pokrenuti regionalni razvoj, niti će to napraviti ministarstvo jer smanjena su sredstva i u Ministarstvu regionalnog razvoja, smanjena su sredstva u rebalansu državnog proračuna, nisu povećana da bi se izjednačila ova nepravda. Klub HDSSB-a bit će kod ovog zakona suzdržan, a poduprijet će dakle ove dvije inicijative koje su vezane za Komarevo i za Gaćeleze. Jedna rečenica zastupniku Novaku, da nije Komareva bilo možda bi bio stvarno slobodan put u Zagreb, ali da nije bilo Đakova i Slavonije pao bi i Zagreb i Beč. Zahvaljujem. **Stazić, Hvala lijepa potpredsjedniče. Kolega Vinković vi ste s pravom upozorili na pitanje kriterija kada se govori o radu ove Vlade i rekli ste da bi samo trebalo poštivati kriterije i da bi sve bilo jasno. Međutim, onda ste spomenuli i brdsko-planinsko planinsko područje tj. ovaj zakon koji je 53. točka već jedno 6, 7 mjeseci i zašto se to ne može raspraviti tj. zašto Vlada i u tom slučaju ne poštuje kriterije. Ne poštuje zato jer je taj zakon po meni "politički" nepodoban, jer je tamo, jer se odnosi na Grad Novi Vinodolski gdje HDZ obnaša vlast. A da stvar bude gora i jedan naš saborski zastupnik poželio je biti gradonačelnik tog grada, a dolazi iz SDP-a i naravno da u toj situaciji je najbolje da taj zakon uopće ne raspravimo, da nemamo stav iako su brojke jasno. Taj grad ima toliko stanovnika i jedini kriterij o kojem ste govorili a to je broj stanovnika mu omogućava da postane brdsko-planinsko područje. Da na taj način, koristeći mogućnosti tog zakona u svojem proračunu ostvari još dodatna sredstva. Međutim, ova Vlada mu to ne želi dati kao ni ova dva naselja gdje je u Sisku je HDZ na vlasti, gdje je u Vodicama HDZ je na vlasti, to je jedini kriterij, sve ostalo su objašnjenja koja nemaju veze sa ničim. A rekao sam razlog, zbog toga što je neko poželio također biti gradonačelnik. SDP je tu nekonzistentan, tj. ona priča da oni rade za sve, a ne samo za svoje zapravo je u biti da rade za svoje a ne za sve. I to treba jedanput, kažem jasno reći jer sramota je da mi ovaj zakon vučemo 6, 7 mjeseci po dnevnom redu a da ga ne možemo raspraviti a vrlo je jednostavan. I nije onda sporno, recimo popis stanovništva u Vukovaru kada treba uvesti ćirilicu, …/Upadica Stazić: Vrijeme./… ali je sporan popis stanovništva kada treba nekome dati status brdsko-planinskog područja, e onda nađemo 17 razloga zašto to ne smijemo dat. **Stazić, Nenad (SDP)** Na ovu repliku će odgovorit kolega Zoran Vinković.

Dakle, ja sam bio i na odboru, kako se to zove ovo gdje se trebamo tužiti ako nešto nije u vezi sa Poslovnikom, odnosno na Odboru za zakonodavstvo gdje je stiglo također mišljenje Vlade i gdje to ja moram reći tog odbora koji se usprotivi takvom donošenju odluke, taj odbor, dakle koji bi trebao štiti i pratiti zakone podrži mišljenje Vlade koja kaže da osim zakona, dakle govorim o slučaju Novog Vinodolskog, da osim tog zakona postoje i neki drugi kriteriji koji nisu napisani u zakonu. E sad, ja ne znam tko je poželio biti gradonačelnik Novog Vinodolskog, tko još želi, ali mislim da će to ipak građani Novog Vinodolskog odlučiti, kao što će to i građani Đakova odlučit. S tim da ja mogu reći, ovaj u Đakovu ko ima šanse, a ko nema šanse. Dakle, ima ovih, eto ja bih rekao, političara ovako za 2 tjedna, tu mislim i na vas iz HDZ-a koji su napustili ovako sviranje tambura pa se idu bavim politikom, ali nemaju šanse jer protiv Vinkovića u Đakovu nema nitko šanse ali ono što želim reć da se zalažem da Vlada RH poštuje zakone koje je donio ovaj Hrvatski sabor i da je jedini kriterij po automatizmu grad Novi Vinodolski mora biti u brdsko-planinskim područjima jer ima 19,23 stanovnika po kvadratnom kilometru. To je to. Prije nego što nastavimo sa replikama. Pročitat ću obavijest Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav. Uvidom u fonogram osme sjednice Hrvatskog sabora od 10. travnja 2013. godine vidljivo je kako je sukladno odredbi članka 211. a stavka 1. Poslovnika Hrvatskog sabora zastupnik Dinko Burić najavio da će Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav podnijeti zahtjev za mišljenje o povredi odredbi članka 110., 184. stavka 2. i 216. Poslovnika Hrvatskog sabora. Odredbom članka 211.a stavka 2. Poslovnika Hrvatskog sabora propisano je kako zahtjev mora biti podnijet Odboru za Ustav, poslovnik i politički sustav u pisanom obliku i obrazložen i to u roku od 24 sata od izvršenja radnje koja je predmet zahtjeva. Obzirom da zastupnik Dinko Burić nije podnio predmetni zahtjev u tako određenom roku što je utvrđeno na pregledom video arhiva prijenosa osme sjednice Hrvatskoga sabora od 10. travnja 2013.godine sukladno odredbi članka 211.a stavka 3 poslovnika Hrvatskog sabora izgubio je pravo govoriti o povredi poslovnika Hrvatskog sabora do kraja osme sjednice Hrvatskog sabora. Predsjednik Odbora Peđa Grbin. Nastavljamo sa replikama, na redu je poštovani zastupnik Zašto dobacujete kolega Vinkoviću? A važno je da znate kako se koristi poslovnik, vaš klub. Stjepan Milinković. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Vinković drago mi je da poštujete i uvažavate kulturno umjetnička društva jer oni njeguju naše istinske vrijednosti i to uistinu treba poštivati. Naravno to zahtjeva i određenu potporu, materijalnu je li kulturno umjetničkim društvima, to sve naravno spada na teret jedinica lokalne samouprave jer vidimo da baš gore više i nema tako sluha. dobro o tom kulturnom djelu budući ste govorili o ovome dijelu o Zakonu sam suglasan sam s vama da ova područja brdsko planinska imaju posebne teškoće i u življenju i svim drugim teškoćama teškoćama ali i zasigurno i ona koja su preživjela ratna razaranja i u tom djelu smo suglasni ali ima isto tako mnoge sredine su u lijepoj našoj koje bi isto tako mogle udovoljiti kriterijima baš po onom dijelu gdje ste vi govorili. Poglavito ruralna područja, poglavito ona koja se bave sa poljoprivredom zbog odnosa prema poljoprivredi. Zbog teškog stanja zasigurno su u neizmjerno velikim teškoćama i zasigurno će teško preživljavati. U tom dijelu jučerašnji rebalans proračuna govori u prilog tome. Kad kaže ministar financija da je poljoprivreda nije preživjela, neće se potpore smanjivati, pa ministar je manje nešto rekao, potpore neće biti isplaćene u cijelosti. Dakle i to govori, a da ne govorimo o poplavama koje su uistinu u mnogim sredinama napravili čuda a na poziciji voda i zaštite od poplava su učinile neizmjernu štetu. I u tom djelu zasigurno kad se govori o ravnomjernom razvoju hrvatske mislim da tu nema ni r od ravnomjernog razvoja. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovora cijenjeni Zoran Vinković. Eto uvaženi kolega Milinković, ja dolazim iz Đakova, srca Slavonije, grad Đakovačkih vezova, Storsmayerove katedrale, grad onih lipicanaca i meni je u krvi čuvati tradiciju i potpomagati i ta kulturno umjetnička društva pa i tamburaše bez obzira jel se neki kandidirali na nekim listama za kandidate za gradonačelnika. Ali nemaju šanse. Možda bolje pjevaju od mene, ali bolje ja vodim politiku. No apsolutno se slažem s vama. I to sam i tvrdio u ime kluba da 90% Hrvatske u ovom trenutku nažalost do toga nisu doveli, nego prije svega nego prije svega politika hrvatskih Vlada su stvorene dvije Hrvatske, jedna bogata u Europskim okvirima ona nije bogata ali u okvirima Hrvatske ona je izuzetno bogata u odnosu na 90% RH, teritorija RH i zbog toga se zalažemo upravo za izmjenu tog cjelokupnog zakona. Ne samo zakona o posebnoj državnoj skrbi nego isto tako i o brdsko planinskim područjima jer danas trebaju vrijediti neki drugi kriteriji. To je stupanj nerazvijenosti. To može biti i ono tko je bio okupiran u vrijeme domovinskog rata. Ali ti kriteriji se moraju proširiti, prošlo je dvadeset godina. A što se tiče poslovnika, ja i dalje ne znam koji je važeći, ovaj manji objavljen u NN ili ovaj Lekin nevažeći koji nije objavljen u NN a ne želim se otimat niti s premijerom niti s predsjednikom Sabora niti s potpredsjednikom Sabora za poslovnik. Zahvaljujem. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolega Vinković vama će Sabor ispostaviti račun za predizbornu kampanju koju vodite, ne bojite se toga. Ne. Vi ste rekli da je ova Vlada uzela lokalnoj samoupravi 30%. Za vašu informaciju, informaciju hrvatskoj javnosti ova Vlada nije uzela ni jednu kunu lokalnoj samoupravi HDZ-ova Vlada je 2010. Uzela 800 milijuna kuna lokalnoj samoupravi izmjenama stopama poreza na dohodak i očerupala lokalnu samoupravu ko kokoš za leš to je informacija zbog vas i zbog hrvatske javnosti.

da dolazite iz političke opcije kojoj sam nekad i sam pripadao pa sam evo svih 20 godina pričao upravo o decentralizaciji, dakle u vremenu kada sam pripadao socijaldemokraciji. Sada sam je socijaldemokrat za razliku od svih vas koji ste prešli u neoliberale, da se mi razumijemo jer ovo što radite Hrvatskoj to ne rade socijaldemokrati nego neoliberali. Ali to je jedna druga priča. Što se tiče računa za kampanju u Hrvatskom saboru pa šta ćemo ovdje gledat se i ispunjavati križaljke ili ćemo voditi politiku i politički raspravljati. Što se tiče onog vremena, HDZ je onaj porez na dobit i ono nije bilo dobro rješenje da ide po sjedištu tvrtke jer su sva sjedišta velikih tvrtki bila u Zagrebu. Jedini je profitirao grad Zagreb. Međutim, HDZ ali ja tvrdim i u suglasju sa SDP-om koji je tada glasao za taj zakon, osim mene koji je tada raspravljao u Hrvatskom saboru, možete pogledati fonograme i vidjeti tko je kako glasao da bi zaustavili Milana Bandića jel ga ni Rajko ni Bero neće zaustaviti, tada je taj porez na dobit prebačen isključivo u državni proračun što je zna gospodin Šuker tko se protivio tome i rekao da porez na dobit mora biti prihod lokalne samouprave, da li je to fond koji će se dijeliti po glavi stanovnika ili gdje je ostvaren itd. To isto tvrdim sada za PDV jel ne moramo ići u Austriju, Njemačku. Možemo otići u susjednu BiH pa vidjeti da dio PDV-a ide lokalnoj samoupravi, a ovdje je sve centralizirano, čak i javna nabava od Hrvatskih šuma, pa po nabavku WC papira morate tražiti mišljenje generalnog direktora. Uvaženi kolega Vinkoviću vi ste podržali inicijativu da Gaćeleze i Komarevo da se uvrste u područje od posebne državne skrbi i time ste postali politikant jer kažu da je to politikanstvo. Ali nije politikanstvo recimo kada se govori o porezu na nekretnine i kada se kaže, mi ćemo taj porez o tome ćemo raspravljati nakon lokalnih izbora jer bi nam moglo oduzeti političke poene uoči lokalnih izbora ako otvorimo raspravu ili ne daj Bože donesemo neke odluke, to nije politikanstvo. Recimo kada smo govorili o tome lani pred kraj godine o proračunu i kada smo govorili da neće biti rasta od 1,8% i mi u klubu Laburista ali i mnogi stručnjaci koji su rekli da će biti 0,7, 0,8 maksimalno rasta tada smo isto bili politikanti. Jučer kada smo govorili o tome da smo protiv privatizacije HPB-a isto tako smo populisti jer gospodin Linić je rekao da nema 800 milijuna kuna za sanaciju banke odnosno za dokapitalizaciju banke kako bi se mogle smanjiti kamate. Međutim kada sam rekao sinoć da su se građani počeli javljati koji su uložili u posljednjih godinu dana 7 milijardi kuna u banke da će oni dokapitalizirati dokapitalizirati HPB samo da ostane u rukama Hrvatske države i hrvatskih građana, tada odgovora nije bilo. Pa vas ja lijepo molim nemojte se pridružiti vojsci politikanata i demagoga.

Sada će stajalište kluba SDSS-a iznijeti poštovani zastupnik Mile Horvat.

dakle danas je na raspravi objedinjena rasprava, ova vrlo bitna tri zakonska teksta i bilo bi dobro da smo ga, pogotovo ovaj Zakon o područjima posebne državne skrbi dobili u nekakvom pročišćenom obliku na neki način nomotehnički uredio bilo bi ova materija puno preglednija i dostupnija za analizu. No što je tu je. Mislim a i svi mislite, pretpostavljam da svi dijelite to mišljenje da je ovo jedna vrlo ozbiljna tema, prijedlog je da ide se po hitnom postupku, u jedno čitanje. u svakom slučaju bi, po svojoj težini ovo moglo da se raspravlja još jedanput. Međutim, s obzirom na okolnosti o kojima ću govoriti i s obzirom na činjenicu da je već puno puno vremena isteklo, proteklo od realizacije poslova koji su trebali da se završe sukladno ovim zakonskim tekstovima a to nije urađeno, mi ćemo jednostavno biti na neki način, na neki način ćemo morati da prihvatimo ovaj zakonski tekst o ovom predloženom obliku uz naša dva amandmana o kojima ću kasnije govoriti. Jer ne možemo dozvoliti da se sa nekakvim neprihvaćanjem ovog zakonskog teksta, govorimo o Zakonu o područjima posebne državne skrbi cijeli postupak zaustavi. Činjenice govore da smo 2012. godinu potrošili u cijeloj ovoj stvari na neku vrstu administriranja, da smo problematiku analizirali, da smo pravili kontrolu prioritetnih lista itd., itd.. Na kraju to je i gospodin zamjenik ministra jučer ovdje i potvrdio. na pitanje jednog od kolega kakvi su bili učinci cijelog ovog postupka 2012. godine. Sada u 2013. godini došli smo do 5. mjeseca, radimo konstituiranje jednog novog organa, dakle, jednog novog tijela koji treba da se bavi ovim poslom. S obzirom na dinamiku koju smo sebi zadali s obzirom na činjenicu da taj Ured, Ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje još nismo niti registrirali, da nismo postavili odnosno imenovali ni rukovodeće osobe koje treba da ovaj cijeli postupak, organizaciju ureda. S obzirom na rokove koje smo u samom zakonu zadali za donošenje organizacijskih akata, uredbi itd., sumnjamo da ćemo do kraja ove godine mi i završiti nekakav značajan dio posla posla vezano za obnovu, stambeno zbrinjavanje i cijelu tu problematiku. Potvrda toga je i jučerašnji stav ministra financija koji je na mnoga pitanja oko uskraćivanja 86,5 milijuna kuna sa pozicije o kojoj sada govorimo rekao vrlo jasno, ne očekujemo s obzirom na organizacijske probleme da će se ovaj posao završiti do 2013., kraja 2013. i zato za sada privremeno uzimamo sa te pozicije ta sredstva, ako treba mi ćemo ih vratiti što je tehnički vrlo, vrlo upitno, jer naravno da to jednom kada se znatna sredstva uzmu na određenoj poziciji teško ih je više vratiti. Prema tome, iz toga razloga mi ne želimo kočiti primjenu ovoga zakona. Inače da kažem, Ured državne uprave, ima jedan vrlo ozbiljan posao pred sobom, bez obzira kako mi gledali na to, ono treba da završi još negdje oko hiljadu 213 zahtjeva za stambeno zbrinjavanje u PPDS, zahtjeva izvan PPDS-a, hiljadu 280 zahtjeva za otkup stana, negdje oko 6 stotina zahtjeva za obnovu kuće. To je ogroman posao. I taj ured to treba raditi i treba što prije početi raditi. Nije dobro ukoliko ulazimo u Europsku uniju i 2013. još uvijek imamo ljude koji nemaju sređen krov nad glavom. Nije dobro što još uvijek na ulasku, na pragu ulaska u Europsku uniju imamo djecu koja u Gračacu uče, idu u osnovnu školu i uče uz Dakle, to su neke stvari koje nismo sebi smjeli dozvoliti. Sada nešto više o samom zakonskom tekstu, …/Govornik se ne razumije./… iz cijelog ovog zakona je dakle prilagođavanje staroga zakonskog prijedloga odnosno zakonskoga teksta novom konceptu.

u državnim uredima pri županijama, imamo APN, imamo lokalnu samoupravu. Nekima se to čini nešto što nije efikasno, nekima se to čini razbijanje jednog koncepta prethodnoga. Međutim, ima onih svih dobrih, naravno i dobrih i pozitivnih kao i diskutabilnih strana. Ja ću nešto, dakle, naše viđenje reći, nešto o tim pozitivnim i negativnim stranama, implikacijama ovoga zakona. Prvo, ovakav način, na ovakav način organiziranja mislimo da će doći do sjedinjenja baze podataka, centralizirati će se baza podataka što je za nas vrlo bitno, dakle, dodatna kvaliteta. Mislimo da će se raditi jedan ozbiljan posao na jednom mjestu i da će biti veći interes za ažuriranje tih poslova na ovako ustrojen način. Preuzimaju se, ono što je dobro, preuzimaju se na kraju člankom 23. je to i rečeno svi uposlenici koji su radili na tim poslovima do sada, dakle, ljudi koji su u problemu, koji su profesionalno verzirani i u državnoj upravi i u APN-u. što se ustanovljava dvostruko odlučivanje, dakle drugostupanjski organ će biti ured kao tijelo. mislimo da će on promptnije na taj način rješavati i upravne postupke, drugostupanjske upravne postupke nego što je to do sada bilo u okviru ministarstva. Mislimo da je dobro jer je ostala i dalje definirana u zakonu i kontrola od strane Ministarstva regionalnog razvoja, jer ono daje mišljenje na godišnje planove stambenog zbrinjavanja koje predlaže ured i to je regulirano člankom 9. Dakle, to je nešto što je dobro u ovom zakonu. Diskutabilno je u svakom slučaju predugi rokovi za konstituiranje i donošenje pripadajućih podzakonskih akata 60 dana plus 30 dana a sada smo već ušli u 5 mjesec pa će doći i godišnji odmori pa je de facto stvarno pitanje da li će ove godine taj ured profunkcionirati na pravi način, to je člankom 22. tako predviđeno. Mislimo da je prenormiran zakon sa podzakonskim aktima. Tako ozbiljna tema ne treba da bude prenormirana podzakonskim aktima, određene stvari treba da budu potpuno jasne poput kriterija koji treba zakonom da se jasnije definiraju. Validnost dokumenata se veže za trajanje od 6 mjeseci. Mi mislimo da taj rok treba produžiti na 12 milijuna mjeseci jer ukoliko se zahtjevi podnose od godine do godine onda bi bilo logično da i ti dokumenti budu validni i nakon nakon 12 mjeseci, odnosno do 12 mjeseci, da je 6 mjeseci prekratak rok. Ono što nije dobro, brisana je mogućnost privremenog stambenog zbrinjavanja. Mi imamo primjer Vukovara u kome su već izabrani izvoditelji radova za sanaciju određenih stambenih zgrada u kojima povratnici žive, a oni te zgrade su ozbiljno oštećene. I dakle pošto se u tim zgradama živi građevinci nisu u stanju pristupiti sanaciji tih zgrada i vrijeme se gubi, a istovremeno imamo prazne objekte gdje bi se privremeno oni mogli smjestiti do završetka te sanacije, ali to treba zakonom propisati kao model. Nije dobro što je i status nositelja stanarskog prava, to su dakle kategorija bivših nositelja stanarskog prava se ponovo nekakvom uredbom Vlade utvrđuje, ponovo stvar vraćamo na početak i ponovo se stvar produljuje, gubi se vrijeme, a i određene kategorije će doći po neku reviziju što mislimo da nije dobro u smislu povjerenja u pravni sistem. Nije dobro ni što se realiziranje liste prioriteta veže za trenutna proračunska sredstva, odnosno za promjenjivost prijave lista. To je isto tako jedna stvar koja unosi nemir u kategoriju ljudi koji konkuriraju za određene liste. I ključna stvar su za nas dva amandmana koja smo mi podnijeli, to je amandman na članak 12. ovog prijedloga zakona gdje mi u tom amandmanu tražimo da se kompletan stavak 4. briše. Zbog čega? Dakle u prijedlogu predlagatelja je korektno rečeno da se briše rok, onaj prekluzivni rok od 30 dana za dostavu završnog izvješća nadzornog inženjera u upravnom tijelu itd., što mislimo da je naravno dobro, gdje se korisnik obavezuje da poslije tog izvještaja u roku 30 dana on se useli. Ukoliko se ne useli, on tada ostaje u nekakvom, povlači se sankcija ograničenja vlasništva. Dakle to je izbrisano i to je korektno. Međutim, u drugom dijelu imate i dalje ostaje jedna vrlo sporna činjenica, a to je da ostaje ograničenje prava vlasništva gdje se mora prebivati u obnovljenoj privatnoj kući najmanje 10 godina, u protivnom se ona dakle ona se protekom tih 10 godina ne može otuđiti, ne može se prodati. Mislimo da to nije dobro, mislimo da se ovdje radi prije svega o privatnoj imovini, obnovi privatne imovine. Ljudima je privatna kuća porušena, tu su već platili cijenu, sad im se kuća obnavlja, oni ne mogu s njom raspolagati po načelu nepovredivosti privatnog vlasništva. Dakle oni su dvaput kažnjeni, dvaput zakinuti. Osim toga, mislimo da se time i tjera ljude da obavezno se prijave sa prebivalištem u toj zgradi. Mislimo da se na taj način i ograničava sloboda kretanja ljudi. Prema tome, da bi se da bi se taj problem riješio u cijelosti u punoj kvaliteti mi amandmanom predlažemo da se cijeli stavak 4. briše. predlažemo da se stavak 2. briše. Zbog čega, zbog toga što predlagatelj ovdje kaže da podnositelji neriješenih zahtjeva za stambeno zbrinjavanje uvrštenih na liste prioriteta za 2013. godinu imaju mogućnost nadopuniti podnesene zahtjeve do 31. ožujka 2014. Mi mislimo da je to nepotrebno. Ako je netko do dana stupanja na snagu ovog zakona bio u određenoj pravnoj situaciji pa je imao određene validne dokumente, imao poziciju na listi prioriteta, ta lista se mora ispoštovati, a nove situacije bi trebale stupiti na snagu sa terminom sa terminom stupanja ovog zakona. Dakle, nemojmo tjerati ljude koji su dosad već učinili napore i prikupili određene dokumente po važećem zakonu da tu stvar sad ponovo rade i da ponovo do iduće godine prikupljaju nekakvu dopunu dopunu dokumenata. Da li mi time prejudiciramo i činjenicu da nećemo ove godine dakle riješiti listu prioriteta koju smo formirali. I zaključno, mi u SDSS-u mislimo da je mislimo da je obnova i stambeno zbrinjavanje da imaju kao kategorija trostruku ulogu. Prije svega to je jedna imovinsko-pravna kategorija, a onda i socijalna kategorija jer živjeti danas bez struje i bez krova nad glavom je prije svega socijalna kategorija, imati nesređene imovinske odnose i nepovraćenu vlastitu imovinu je imovinsko-pravna kategorija. Druga stvar, to je i ekonomska kategorija. Ne zaboravimo da je obnova značila angažiranje građevinske operative u lokalnoj samoupravi na terenu i da su mnogi ljudi radili, zarađivali plaću bivajući angažirani u procesu obnove. Isto tako, zadnja stvar što smo očito zaboravili, cijela ta stvar, cijeli taj posao je bila jedna naša obaveza prema To je bila jedna od ključnih karika za zatvaranje poglavlja 23 kad smo mi sebi nekim akcijskim planovima kao ozbiljna država zadali rokove koje ćemo ispoštovati i na osnovu toga smo dobili pozitivno mišljenje. Prema tome, ostanimo na tragu te ozbiljnosti i ovom cijelom poslu, osim ovog zakonskog normiranja dajmo i efektivu, dakle ajmo završiti posao u obnovu stambenog zbrinjavanja na način kako to treba napraviti. Ali ja ovdje neću govoriti o kategoriji otkupa stanova bivših nositelja stanarskog prava, ali ću samo, dakle gdje je totalno neuređena sfera, gdje imamo stanovi izvan PPDS-a po jednom režimu se prodaju, unutar PPDS-a po tri režima. Tu je opšti haos, tu stvar treba normirati ali se postavlja pitanje ekonomske kategorije je li netko izračunao koliko se proračun proračun oštetio sa time što još uvijek nismo omogućili da ljudi otkupe stan i hiljade i hiljade stanova su neotkupljeni, a mi ovdje govorimo o proračunskim rupama. Hvala vam. Uobičajeno prelazimo na replike. Prvo poštovani Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi kolega Horvat vi ste se u svojoj raspravi spravom upitali s obzirom na novu reorganizaciju i osnivanje novog Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, ali i jučerašnji rebalans da li će se ostvariti program stambenog zbrinjavanja jer su vam novci neosporno uzeti. Ja mislim da neće bez obzira na moguće poboljšanje u onom dijelu administrativnog ili birokratskog ponašanja gdje će se možda brže s obzirom na veći broj ljudi koji će se u tom državnom uredu baviti s tom problematikom možda će se to brže riješiti. Međutim, uvijek će faliti onaj drugi dio koji je važan a to su novčana sredstva. Sad ću vam reći za usporedbu na što smo mi spali kad govorimo o Ministarstvu regionalnog razvoja. Proračun za 2011. kad se zvalo Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva iznosio je milijardu i 850 milijuna kuna gdje su dvije komponente šumarstvo i vodno gospodarstvo bili 250 milijuna kuna. One su otišle u reorganizaciju, ali je ostalo milijardu i 600 za regionalni razvoj. Nakon jučerašnjeg rebalansa Ministarstvo regionalnog razvoja koji treba biti nositelj razvoja ruralnih područja ima proračun od milijardu i 50 milijuna kuna. Ministarstvo kulture ima 850 milijuna kuna. Možemo li shvatiti kakvu važnost je Vlada dala tom najvažnijem trenutačno ministarstvu koje mora pripremiti i omogućiti omogućiti korištenje i europskih fondova i sredstava iz tih fondova, ali i riješiti ova goruća pitanja o kojima se danas govori, a to je stambeno zbrinjavanje. Kako sa tim novcima to učiniti? Nikako, jer se jednostavno, vidljivo je da se na tom području gotovo ništa ne događa osim što se završavaju projekti koji su na neki način bili još za vrijeme bivše Vlade isprojicirani kroz određene zajmove ili su bili u nekakvoj fazi izgradnje. Tako da priča o stambenom zbrinjavanju bez obzira na dobru želju Vlade da to ubrza kroz administraciju, tj. državni ured da se rješavaju žalbe itd., da će u onom dijelu fizičkog rješavanja ostati, znači kroz samu izgradnju u problemu. Na repliku odgovara poštovani Mile Horvat. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se. Kolega u svakom slučaju dosta toga ste rekli što bih i ja potvrdio. Ja neću sad govoriti o ukupnoj projekciji proračunu, jučer je o rebalansu, jučer je o tome jako puno govoreno do kasnih sati. Ja samo ponavljam činjenicu, dakle ministar financija je jasno jučer rekao da je uskratio 86 i pol milijuna kuna sa ove pozicije iz razloga što očekuje da se ta sredstva neće do kraja godine utrošiti i to može se tumačiti na više načina. Ja tumačim na jedan vrlo jednostavan. Nismo se organizirali da ova sredstva utrošimo, a postoje u proračunu. Isto tako je ovdje bilo rečeno od strane jednog kolege da prošle godine nismo imali dovoljno sredstava za tu stvar. Imali smo i prošle godine predviđenu poziciju, ali nismo stvar uradili. ja neću analizirati razloge, neću prozivati nikoga. Ja govorim o činjenicama. Imali smo novce, šta smo uradili to su egzaktne stvari, mjerljive stvari. Isto tako imamo u proračunu smo donijeli poziciju za ovu godinu. Glavni šef financija je procijenio da zbog reorganizacije posao se neće završiti i on je ta sredstva usmjerio tamo gdje je mislio da će biti korisnija. To je činjenično stanje. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Uvaženi kolega živimo oboje u Slavoniji i vrlo dobro znamo eto što znači ovo smanjenje od 86,5 milijuna kuna u obnovi. Nisu to novci samo koji su usmjereni na obnovu Slavonije, ali isto tako znamo dobro što znači ukupno smanjenje u poljoprivredi od gotovo 2 i pol milijarde kuna u ova dva proračuna. I evo ja još jednom apeliram, evo budući da ste i vi podnijeli amandman jučer da se osiguraju sredstva za Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje ja apeliram i na Vladu Republike Hrvatske jer ne znam kako će vas tretirati, da li će vas tretirati u koaliciji ili kao nas u opoziciji pa neće dići ruke. Ali to je, dakle da bi taj ured funkcionirao morate imati osigurana sredstva u državnom proračunu, a to govori jednostavno o jednoj stvari da u ovom trenutku nema nikake koordinacije. Imate ministra, odnosno Vladu koja predlaže proračun, imate ministarstvo koje predlaže zakon, osniva se ured, a u državnom proračunu nema sredstava za funkcioniranje To se u jednom normalnom svijetu ovako kulturnom zove nekoordinacija. A kod nas po narodnom bi bio javašluk i to veliki, da ne kažem evo kolega me podsjeća i na riječ šlamperaj. I ono što još posebno apeliram da evo i Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo regionalnog razvoja shvati da moramo krenuti u novi, potpuno novi Zakon o područjima posebne državne skrbi ali isto tako i nadležno ministarstvo za brdsko-planinska područja. Zahvaljujem. Zahvaljujem se. Dakle, ovdje se ne radi samo o uskraćivanju sredstava za obnovu, ovdje se radi i o uskraćivanju sredstava za socijalnu skrb i za još neke druge kategorije da sad se ne ponavljamo. Činjenica da je to urađeno i da je to tako. Rekli ste kako ćemo biti tretirani, mi smo u ovoj stvari partneri sa Vladom i nastojimo korektno u tom partnerskom odnosu biti korisni. Imamo i informacije i imamo stručne ljude koji se bave već godinama ovom problematikom i stavljamo se na raspolaganje i Vladi i ovom novom uredu i mislimo da ćemo napraviti kroz takav jedan partnerski odnos jedan pomak. Nije dobro, ponavljam, nije dobro što smo došli u situaciju da stagniramo sa ovom stvari gotovo 2 godine, ali smo optimisti. Mislimo da ćemo nešto pokrenuti i kad završimo sa ovim konstituiranjem i kad ova regulativa koju ćemo danas donijeti profunkcionira. Zahvaljujem. Vrijeme predviđeno za raspravu u ime kluba HDZ-a podijelit će troje kolega, Davorin Mlakar, Branka Juričev-Martinčev i Ivanka Roksandić. Pozivam poštovanog Mlakara da dođe za govornicu. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine zamjeniče ministra. Evo čini mi se po prvi puta da se u Saboru dogodilo da se objedinila rasprava o jednom zakonu za koji postoje tri prijedloga od tri različita predlagatelja. Jedan je Vlada, jedan je Odbor za lokalnu i regionalnu samoupravu i jedan je kolega zastupnik. Zanimljivo, dobili smo Izvješće Odbora za regionalni razvoj i fondove EU koji nakon rasprave zaključuje da ne prihvaća prijedlog Zakona o dopuni Zakona o područjima posebne državne skrbi koji je predložio Odbor za lokalnu i područnu, odnosno regionalnu samoupravu pa onda ne prihvaća naravno ni onaj prijedlog dopuna zakona koje je predložio kolega Mladen Novak i zanimljivo ali naravno pohvalno prihvaća baš onaj prijedlog koji je iznijela Vlada. A Vlada je iznijela prijedlog zakona o kojem smo govorili da će se dogoditi kao posljedica nepotrebne izmjene Zakona o djelokrugu ministarstava kada je Vlada odlučila izgleda po dizajnu samo jedne osobe ovog puta potpredsjednika Vlade da mu se s obzirom na naslijeđeni resor njegovog ministarstva ne da zamarati i baviti pitanjima pitanjima koja su bila u nadležnosti njegovog ministarstva pa su odlučili da dio poslova postojećeg ministarstva prebace na jedan novo ustrojeni, novo formirani državni ured. I to samo po sebi ne bi bilo zabrinjavajuće da nismo upozoravali na činjenicu da državni ured u hijerarhiji državne vlasti ili u sustavu državne uprave ima manju snagu nego što to ima ministarstvo, da se radi o toliko ozbiljnim problemima i pitanjima za koja je dobro da je nadležno ministarstvo, a ne neko niže tijelo državne uprave a još lošije od svega toga da nakon silnih problema s kojima smo se susreli u regionalnom razvoju to radi državni ured koji se tek treba ekipirati i koji se tek treba formirati. Ali onda ta pitanja o područjima posebne državne skrbi se de facto moraju podijeliti u nadležnost i Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje i Ureda državne uprave na razini regionalne samouprave i na lokalnu samoupravu i konačno na Agenciju za promet nekretninama koja će sada baviti se ne samo otkupom i kupoprodajom nekretnina nego će poticati i stambeno zbrinjavanje pojedinih kategorija na način da će dostavljati građevinski materijal ljudima koji će sami krenuti u izgradnju svojih vlastitih objekata. Uopće nije jasno nikome na koji način to agencija može raditi i gdje su potrebni kapaciteti uopće i prvenstveno ljudi i uredi da bi se time mogla baviti, a onda i materijalna sredstva pa do pitanja legalizacije bespravno sagrađenih objekata koji postoje na područjima od posebne državne skrbi itd., Osim što smo mi vama nažalost evo kao oporba koja ne može ništa izgleda predložiti da biste vi bili skloni prihvatiti, osim što smo mi prigovarali takvim rješenjima nama se, a vjerujem i Vladi, između ostalih obratila i zajednica povratnika Hrvatske koja je zgrožena činjenicom da se na ovaj način želi rješavati o područjima od posebne državne skrbi. Pa uz neke od prigovora koje sam iznio krenut ćemo ponovno redom i reći što i oni prigovaraju. Prvo, onome što nažalost nije naišlo nikada na razumijevanje vladajućih činjenica da se i ovaj zakon donosi zamislite po hitnom postupku. Obrazloženje je da je to monitoring proces uz Poglavlje 23. za koje svi znamo da je zaključeno i zatvoreno poglavlje. Svi znamo da smo evo svega 2 mjeseca od ulaska u EU i čini nam se, a taj razlog za hitnost postupka je naveden i u iduća sljedeća dva zakona o kojima ćemo raspravljati nakon ovoga a to je Zakon o obnovi, Zakon o prognanicima da su razlozi monitoring proces za Poglavlje 23. Osim što je neuvjerljivo moram vam reći da to nije ni istinito jer i Europska komisija je sugerirala Vladi da ne ide u ovakve promjene ovoga zakona, da zadrži nadležnost ministarstva. Nažalost, nitko o tome nije vodio računa. I sve to samo po sebi ne bi bilo strašno da to ne otkriva jednu tendenciju Vlade koja želi ustvari riješiti se brige o područjima od posebne državne skrbi, a to se jasno da iščitati kad pročitate i ova dva zakona koja ćemo kasnije imati u raspravi. I ne samo to, Vlada je osnovala Državni ured za stambeno zbrinjavanje, ali zanimljivo u proračunu, pa čak ni ovim rebalansom nije predvidjela sredstva kojima bi trebao raspolagati taj ured a uz sve to je još sredstva smanjila tako da je od ovih, govorili su neki kolege, 85 milijuna kuna manje na poziciji, ostalo je 349 milijuna kuna za cijeli taj posao mada su prijašnje Vlade puno više toga ulagale da bi se riješilo pitanje brije o područjima od posebne državne skrbi. No, ne čudi, ne čudi stvarno ni ova tvrdoglavost Vlade da ide ovakvim propisima samo se bojimo da rezultati će biti da ćemo mi biti država od posebne državne skrbi, samo treba još malo vremena proći pa da toga i u Vladi postanu svjesni. Hvala vam lijepa. Raspravu u ime kluba nastavlja poštovana kolegica Banka Juričev-Martinčev. kolegice i kolege. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o područjima posebne državne skrbi koji predlaže uvrštavanje Gaćeleza u područje posebne državne skrbi klub HDZ-a podražava i ne može i ne može prihvatiti mišljenje Vlade u kojem se obrazlaže da Gaćeleze nisu bile okupirane tijekom Domovinskog rata i da je to razlog zbog kojeg daju negativno mišljenje na ovaj prijedlog zakona. Stanovnici Gaćeleza su ogorčeni i oni zaslužuju da im se ispravi dugogodišnja nepravda, jer oni su bili okupirani u to vrijeme. Grad Vodice u svom zaleđu ima 4. naselja, Čistu veliku, Čistu malu, Grabove i Gaćeleze. Zbog svog geografskog položaja isti tijek je bio za vrijeme Domovinskog rata, međutim ova tri Čista velika, Čista mala i Grabovci su već proglašeni područjem posebne državne skrbi za razliku od Gaćeleza. Gaćeleze su 3 kilometra udaljena od Grabovaca, 4,5 od Čiste male. Za one koji ne znaju 220 ljudi živi tamo i vjerovali su da bi sad konačno mogla biti ispravljena ta nepravda, međutim ovim obrazloženjem im je nanešena još veća bol, probuđene su stare rane i stare uspomene. Samo kratko, 16. rujna 1991. godine u 16 sati upale su neprijateljske snage i okupirale Gaćeleze. Nakon toga su otišle do šibenskog mosta, ostale 8 dana i u povratku ponovno se stacionirale upravo u Gaćeleze, tamo su ostale do 8. listopada. Znači nedvojbeno je da od 16. rujna do 8. listopada su Gaćeleze bile okupirane. U više navrata su naše snage pokušavale osloboditi to naselje, prvi puta 29. rujna, poginuo je branitelj Darko Crnica iz Zatona, nekoliko ih je ranjeno. U drugom pokušaju 7. listopada poginuo je drugi branitelj Željko Grbelja iz Vodica. A i dalje tijekom rata Gaćeleze su bili prva linija bojišnice a žitelji prognani. Ja iskreno vjerujem da će Vlada još jedanput preispitati svoju odluku, dati upute gradu što je to činiti, kako nadopuniti ovaj zahtjev i da u 2. čitanju će i Vlada dati pozitivno mišljenje i Gaćelezima i njenim stanovnicima da će biti ispravljena nepravda, da će biti proglašeni konačno područjem posebne državne skrbi. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Ovu raspravu u ime kluba zaključit će poštovana kolegica Ivanka Roksandić. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Pa, evo na samom početku klub HDZ-a podržat će prijedlog Zakona o dopuni Zakona o područjima posebne državne skrbi kojim se naselje Komarevo kao dio grada Siska uvrštava uvrštava u drugu skupinu područja od posebne državne skrbi. Kolega Novak je u svom prijedlogu a na inicijativu Mjesnog odbora Komarevo, dakle samih građana Komareva iznio ovaj prijedlog i rekao je, i podsjetio sve nas da je Komarevo naselje koje pripada gradu Sisku, u vrijeme agresije je bilo na samoj crti bojišnice, razdvajanja, da su to ljudi koji u većini zbog dio Komareva bio raseljen. Međutim, oni su gotovo svi bili branitelji i cijelo vrijeme agresije na Hrvatsku ostali u svojim kućama, branili Grad Sisak i cijelu Hrvatsku. U ratu je uništeno 80% stambenih objekata i gospodarskih zgrada. Želim vas posjetiti da je Sisačko-moslavačka županija nažalost druga po ratnim štetama u Hrvatskoj iza Vukovarsko-srijemske županije. Obnova je završila, stanovnici su dobili dio pomoći za obnovu, ali zašto ovaj prijedlog mjesnog odbora sada? Čuli smo i od kolege Novaka, upravo je jedan drugi zakon uzrokovao da stanovnici ponovno pokušaju dobiti status posebne državne skrbi jer je na snazi Zakon o legalizaciji koji zaista zahtjeva itekako puno izdvajanja financijskih sredstava naših građana. Moram vam još nešto reći, svi smo znali i svi slušamo o sudbini Željezare Sisak. Najveći dio stanovnika ovoga naselja kao prigradskog naselja upravo je bilo oslonjeno na rad u Željezari Sisak, u INI rafineriji Sisak. Dakle, onim gospodarskim subjektima koji su posrnuli, koji su gotovo izgubljeni i kojih nema. I sada evo i još ovaj zakon koji će im dodatno zaista otežati i ono malo sredstava koje ostvaruju sada u većini baveći se poljoprivredi i radeći u nekim sezonskim poslovima. Danas u ovom prigradskom naselju, a to nije malo naselje, živi 830 stanovnika u 259 kućanstava, kućanstava dakle po posljednjem ovom privremenom popisu iz 2011. godine. I zato zbog toga što je najveći dio stanovništva zaista prošao težak put, put obnove čeka ih još i ovaj put legalizacije, čeka ih puno još toga. U ovom, ja ću reći, kolega je rekao ne znam više je li Mateljan ili Klarin, Sisak je nekad bio zaista veliki industrijski grad. Sisak je do nedavno zaista još održavao sve svoje potrebe za građane i socijalne potrebe i potrebe, javne potrebe za građane. No međutim sve je teže jer je sve manji proračun, sve manje je priliva iz gospodarskih subjekata u taj proračun, pa tako i teže pomaže svojim stanovnicima. Grad Sisak je i oslobodio komunalne naknade u ovoj legalizaciji ali to neće puno pomoći stanovnicima i zato ne možemo prihvatiti kao klub ono mišljenje Vlade kojim se kaže da uvidom u popis ratnom ugroženih područja Komarevo je u popisu kriznih područja. Pa to su činjenice, pa to znamo zato i tražimo da izađe iz ove skupine kriznih područja i pripadne zaista području posebne državne skrbi i klub HDZ-a će zato i podržati ovo. A zašto kolege sve više ovakvih zahtjeva? Pa sama sama Vlada je otvorila a i mi pandorinu kutiju. Netko je tu rekao da ovo nema nikakve veze sa prijedlogom zakona o izmjenama, dopunama zakona o područjima županija, gradova i općina. U tom jednom od prijedloga nalazi se i promjena statusa moje općine Popovača u grad Popovača. Upravo takva pozitivna mišljenja danas su podstrijek ostalim građanima kad sam razgovarala s ljudima zašto u ovom trenutku uz objašnjenje koje sam vam dala dobila sam i odgovor. I drugi traže i dobiju promjenu statusa iz općine u grad, promjenu djela i pripadnost nekoj drugoj općini ili gradu pa pokušavamo i mi. Dakle ipak je ovo što smo napravili, Vlada je nekima dala pozitivno mišljenje, nekima ne. Nadam se da će Vlada shvatiti da je Komarevo zaista jedno od mjesta, od stotine mjesta u RH koje je obranilo Hrvatsku u Domovinskom ratu. **Stazić, Nenad (SDP)** Sada će Klubu HDZ-a replicirati član Kluba HDZ-a Stjepan Milinković. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Mlakar, spomenuli ste legalizaciju i zasigurno je to veliki problem i na područjima posebne državne skrbi ali isto tako i u drugim područjima poglavito ruralnim područjima i to iz više razloga, prvi je zasigurno financijski jer to puno košta, drugo i stanje katastra i gruntovnice gdje ljudi isto tako imaju određene probleme i činjenica je da to ljudi doživljavaju ovaj zakon kao jedan određeni strah i doživljavaju ga kao zakon o rušenju. graditeljstva na brojnim prezentacijama ponekada dočekaju i neugodnosti i prosvjedi i na neki način nažalost je doživljavaju kao ministricu sa bagerom. Poseban problem je naravno u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske su klijeti, gdje eto to je poznato da jedna određena tradicija, način življenja i tu su naši građani podnijeli i ustavnu tužbu da zbog toga. zbog toga. I mene čudi nekako me čudi budući su brojni naši sada časni umirovljenici ovaj gradili, štedjeli, gradili godinama te svoje klijeti Gorice kako mi kažemo u našem podravskom kraju da jednostavno stranka umirovljenika šuti o tome da se nikako ne očituje a zasigurno su ti ljudi koji su jedan način zdravog življenja, života u prirodi uz štednju ostvarivali da nema jednostavno niakvog glasa ni potpore tim ljudima koji su sada u takvim u takvim teškoćama. I činjenica da se neće do ovoga roka to uspjeti završiti. Hvala lijepa. Ja se ispričavam ali moram odgovoriti na repliku uvaženom kolegi Milinkoviću jer mislim da niste u pravu. Ministricu doživljavaju više kao ministricu s jedrilicom nego kao s bagerom ali osim toga bager je započeo i ja mislim prestao dalje sa svojim aktivnostima i vjerujem da je i to bio jedan oblik korištenja ministarstava u predizborne svrhe i vjerojatno će prestati aktivnost na daljnje rušenje objekata. Još jedan član Kluba HDZ-a želi replicirati svome klubu. Bit će to Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Tako je gospodine potpredsjedniče. Gledajući vas u prethodnom mandatu naučili smo da je to dobro jer treba nekad dopuniti nešto što možda netko iz kluba propusti reći. I zato postoji replika. A to ste vi gospodine potpredsjedniče kao i kolega zastupnik bivši a sadašnji ministar vrlo spretno radili. Što se tiče izlaganja gospođe Juričev, ona je u pravu Gačelezi jesu bile okupirano područje i ne važno je tu možda ta priča da li je to mjesec dana, 3 dana, 15 dana, godinu dana, zakon je tu jasan. Ako je bio okupiran njemu pripada status PDS. Međutim onda dolazimo do onog više razine, Vlada koja mu to ne želi dati. Ne zbog toga što oni žele poštivati to što piše u zakonu nego jednostavno politički, jer to nije dobro. jer pozitivan učinaka ovakvog prijedloga zakona je uvijek na lokalnoj razini među onim ljudima kojima će sada mnogi izaslanici SDP-a dolaziti i govoriti da su oni ti za koje bi trebalo glasati ali da jednostavno trenutačno nisu u mogućnosti ispuniti tu njihovu želju pa ako ispune oni svoju dužnost i odglasaju za njih možda u sedmom mjesecu raspravljaju u istom zakonu i onda budu u području PPDS-a takva naselja i za Komarevo i Gačelezi a onda da ne govorimo o brdsko planinskom području. To su problemi s kojima se susrećemo jer jednostavno u svoj toj šumi tih zakona koji nam dolaze a sad čujem danas Vladu ponovo dolaze neki zakoni, mijenjaju se status određenih područja, lokalnih samouprava, pa mi onda radi vrtića, radi toga da ljudi ne plaćaju ne znam smo mijenjali jedan zakon da jedno naselje prelazi u drugu općinu radi dječjeg vrtića da ne bi plaćali veću cijenu e ovdje gdje je jasan zakon e to ne dam ali tamo su SDP i HNS rješavali svoj problem pa može a ovdje HDZ hoće

replicirati nekome ne znači dopuniti ga, nego izraziti svoje neslaganje s onim što je rekao pa ja vas molim da konzultirate … /Govornici govore To tako piše. To vam je rječnik stranih riječi. I to bi bilo dobro da uvažimo jezične stručnjake. Iduća replika poštovani Damir Mateljan. Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvažena gospođo Martinčev pa pomalo je nekorektno možda jest legitimno vezati se na emocije Domovinskog rata i iznositi imena poginulih kako bi se pojačao utjecaj vašeg prijedloga izmjena i dopunama Zakona o područjima od posebne državne skrbi jer na iste emocije mogli bi se pozvati recimo i građani Karlovca koji je cijelo vrijeme bio na liniji fronte, bombardiran je gotovo svakodnevno i također ima veliki broj žrtava i u puno je lošijoj situaciji financijskoj i raznim situacijama nego što je to recimo grad Vodice. Grad Dubrovnik je bio na prvoj liniji fronte, svi znamo što je grad Dubrovnik doživio ali srećom grad Dubrovnik je grad koji ne treba potporu državnog proračuna jer je došao na te grane … da mu to nije potrebno, sama sreća. I ukoliko netko treba nadoknaditi štetu mještanima Gaćeleza onda me čudi zašto to nisu učinile vaše dvije prethodne vlade kad ste bili vrlo kompatibilni sa vlašću, a sada spominjete SDP ne želi a HDZ kao želi. Pa zašto to HDZ onda nije učinio kada je imao za to priliku? A gospođa Martinčev vi kao gradonačelnica grada Vodica imate alate da pomognete stanovnicima Gaćeleza. I moje je zapravo pitanje koliko od tih 20 milijuna kuna investicije koje država uložila u grad Vodice koliko je grad Vodice od te svote novaca uložio recimo u te Gaćeleze? Pa možda da to objasnite svojim stanovnicima. Hvala.

To je vidjela gospođa Sumrak koja sjedi ispred vas. … … Odgovorite na repliku i naučite se koristiti pločicu u međuvremenu. Kolega Mateljan vidim da vas gricka savjest o upravo izgovorenim imenima, proradila vam je savjest i činjenica da ću Gaćeleze bile okupirane. To koliko grad Vodice ulaže u Gaćeleze, dođite, prošetajte pa ćete vidjeti. Već sam u prvoj replici vama izjavila da ono što tražimo da stanovnici Gaćeleza dobiju ona prava koja im ne može omogućiti grad Vodice a to je sve po osnovi obnove razvitka, legalizacije, poreza i tih tih davanja. A što se tiče izgradnje infrastrukture i sada je investicija vrijedna milijun i pol kuna u tijeku gradnje u Gaćelezima. Što se tiče prethodnih vlada ja bih samo vas podsjetila na ono što ste vi govorili i vaša stranka prije godinu i pol izlazeći na izbore, da sve ono što su radile prethodne vlade da je bilo loše i da je bilo krivo i da ćete vi svu tu nepravdu ispraviti. Sada ste dobili priliku da tu nepravdu prema stanovnicima Gaćeleza ispravite. Hvala. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Moja replika je upućena gospođi Roksandić. Osvrnuli ste se u svojoj raspravi na raspravu kolege Mateljana koji je pravio razliku između onih izmjena koje ne koštaju ništa proračun, pa je on spominjao neka druga područja, a vi ste spomenuli pozivajući se na to na Popovaču. Međutim ono što ja želim reći da je ovdje jedna bitna razlika, stanovništvo Popovače od ove promjene statusa iz općine u grad neće ostvariti nikakve koristi. Dok stanovništvo Komareva koje cijeli ovaj rat imalo itekakve žrtve, neću da ne bi opet izazvalo reakciju o imenima ali činjenica je da je kompletno stanovništvo bilo ili u sastavu Hrvatske vojske ili je bilo bilo raseljeno odande, da sada još imaju još plus toga riječ je o gradu Sisku koji je totalno na koljenima, kojem je željezara propala gdje je uglavnom većina ljudi radila. Sve ostale firme su isto više-manje propale, praktički je to grad koji je na izdisaju. I sada imamo priliku da nešto promijenimo u tome. Ali ne bih ovo okarakterizirao na način na koji ste vi rekli. Imali ste 8 godina priliku pa zašto nešto niste napravili, ali sada vi imate priliku ispraviti ono što su oni loše napravili. Činjenica je da imate i ovo će biti vaš politički poen, predizborna kampanja je vaša odluka, nitko ne može donijeti odluku osim vladajuće većine. ovu repliku. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala. Kolega Novak ja sam se referirala na promjenu statusa grada Popovače i dobro ste rekli osim statusa što će se nazvati građanima eventualno, inače i nekih troškova sami građani oko promjena tog statusa grada pa i same institucije koje žive i rade, međutim to neće ništa donijeti građanima odnosno mještanima KOmareva. Ja tako tragično i crno ne vidim grad u kojem živim. On je nekada bio veliki industrijski grad ali nosi sudbinu cijele Hrvatske, pogodila ga je i gospodarska kriza i financijska kriza ali mislim da se grad još jako dobro nosi upravo u ovim područjima kojima je potrebno dati pa tako i naselju KOmarevo. I zato me brine da je nekoliko kolega iz vladajuće garniture ja ću reći, pa i mišljenje Vlade takvo da će se to riješiti u nekom novom zakonu. Ovo je bila prilika kada već mijenjamo postojeći zakon, da prihvatimo i prijedlog gradonačelnice Vodica i prijedlog Odbora za lokalnu samoupravu i vaš prijedlog kao zastupnika da se ova dva mjesta uvrste u posebnu državnu skrb. Jer mi upravo danas raspravljamo o promjenama A kada će doći neki novi zakon za koji se svi slažemo da je potreban jer da su se dogodile velike izmjene u Hrvatskoj, da postoje različitosti u Hrvatskoj, da Hrvatska ma koliko želimo biti da je cjelovite i da je jednako razvijena svjesni smo toga da nije, otom potom. O tome ćemo razgovarati kada prijedlog zakona dođe. Ali omogućimo sada u ovom trenutku kada je već izmjena i dopuna zakona onda onima koji žele promijeniti, koji žele nešto bolje za svoje područje, omogućimo im i prihvatimo to. Ako smo već nekolicinu promjena u jednom drugom zakonu prihvatili. ćemo još i stajališta Kluba HNS-a i poštovanog zastupnika Ivicu Mandića. Gospodine potpredsjedniče, predstavnici ministarstva regionalnog razvoja. Sigurno da je ovo vrlo važan Zakon o izmjenama i dopunama područjima posebne državne skrbi. Iako je od oslobađanja od Domovinskog rata prošlo veliki broj godina, 18 godina, još uvijek sa pravom, sa puno emocija kolegice i kolege koje dolaze iz tih područja reagiraju, što je i primjereno i ne treba biti za osudu. Ono što je sigurno dobro da ovaj novi prijedlog zakona Hvala vam prilagoditi sa novim načinom i novim ustrojem rada pri Vladi i pri ministarstvu Republike Hrvatske. Ovim Zakonom za područja od posebne državne skrbi propisane su i posebne mjere poticaja obnove i razvitka. Također ovdje kada govorimo o ovom zakonu uvijek nam mora biti na pameti da Republika Hrvatska po broju stanovnika, po naseljenost, po kilometru kvadratnom je među najslabije naseljenim državama buduće Europe. Ako govorimo za Republiku Hrvatsku. Ako govorimo ovdje o područjima posebne državne skrbi taj puta možemo reći da su ti pokazatelji još nekoliko puta drastičniji, nekoliko puta teži. A ako to prenesemo na pitanje zaposlenosti na tima prostorima onda ćemo vidjeti da ova područja koja nose takvo ime posebne državne skrbi zaslužuju čak i nešto i više. možda i trenutak i vrijeme svakako napomenuti i gospodarski trenutak i stanje Republike Hrvatske i stanje i proračun Republici Hrvatskoj govori o tome da ona financijska sredstva i one mjere koje bi trebale ići u prilog da te prostore što prije stavimo u funkciju kako sa stanovništvom tako sa gospodarstvom. Nažalost, Vlada Republike Hrvatske i državni proračun Republike Hrvatske za sada to ne može u onoj mjeri financirati koji bi bio na zadovoljstvo svih tih prostora koji su prošli u Domovinskom ratu na jedan od najtežih načina. Ono što se također napravilo u zadnjih nekoliko godina od 2008. godine do danas, to je zbrinuto je negdje preko 9 tisuća domaćinstava. To je financijski značajan broj, značajna sredstva su utrošena za dovođenje u funkciju tih objekata i za zbrinjavanje određenih kategorija koje po ovom posebnom zakonu imaju pravo na to. Računa se da je negdje zbrinuto negdje oko 27 tisuća ljudi a po ovome zakonu pravo na područjima posebne državne skrbi posebno se tretiraju i izbjeglice, prognanici, povratnici, hrvatski branitelji, pripadnici i vojnici Hrvatskog vijeća obrane, osobe sa posebnim potrebama, žrtve, osobe koje su žrtve nasilja. A također je novina i dobro je da jedinice lokalne samouprave u dogovoru sa Ministarstvom regionalnog razvoja mogu i dio objekata koje su tzv. kadrovske namjene mogu koristiti i za dovođenje kvalitenih …/Govornik se ne razumije./… na te prostore. Ono što je također bitno i važno kod svih zakona a tako i kod ovog zakona da lista prioriteta je javni vidljiv dokument i da se točno se može vidjeti svake godine lista prioriteta i točno stanje u kojoj je fazi i u kojem trenutku će biti obrađen obrađen zahtjev. Ono što također opterećuje ovaj Zakon je pitanje stanarskih prava, bivših nositelja stanarskih prava koji su imali obavezu do 30. 4. podnijeti zahtjeve i oni su nakon toga su, ušli su u normalnu proceduru rješavanja svoga statusa. Ono što je za posebnu pohvalu je inicijativa koja se rješava na razini susjednih država, to su Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija koje su potpisale na razini ministara vanjskih poslova deklaraciju o tome da će u isto vrijeme na isti način pokušavati rješavati ovo pitanje koje tišti ove prostore. Također je bitno napomenuti da s tom deklaracijom i da su prikupljena određena sredstva novaca, to je negdje oko 584 milijuna eura, a Republika Hrvatska će u ovih pet godina imati negdje oko 15 milijuna eura za zbrinjavanje i za rješavanje ovih PPDS. Ono što je također Ono što je također bitno, ovaj zakon predviđa da se dio djelokruga rada Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova prenese u Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Ne smatramo da je to samo tehnička promjena već smatramo da je to i organizacijska promjena koja će na jedan kvalitetniji način moći pratiti kompletno sve aktivnosti koje su vezane koje su vezane za rješavanje ove problematike. Također smo se ovdje dotakli kod provođenja i donošenja ovoga zakona da se bojimo da nećemo imati dovoljno sredstava. Ovdje sam rekao da sa jedne strane da deklaracija je donijela i donaciju sredstava od Europske unije i prijatelja, imamo dio vlastitih sredstava, a još se dio sredstava očekuje i donacijama. Također sa IPA programom, komponentom 1 ovaj dio će se moći rješavati i ove 2013. godine, a od stupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju taj puta ćemo moći koristit dio sredstava iz strukturnih fondova. Ono što će ovaj zakon sigurno dobro donijeti je da će se moći racionalnije korištenje sredstava državnog proračuna i imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, bolje planiranje i kontrola uvjeta korištenja fonda u državnom vlasništvu, precizan i jasan postupak zbrinjavanja za sve kategorije korisnika, napredak u ispunjavanju zahtjeva obuhvaćenih provedbom monitoring procesa Republike Hrvatske prilikom ulaska u Europsku uniju. To je za poglavlje 23.-Pravosuđe i temeljna prava. Ono što bih također naglasio u ime kluba, da je ovaj dio koji je izdogovaran i ispregovaran sa Europskom unijom, poglavlje 23, da je potrebno na razini Republike Hrvatske ujednačiti i same postupke da se ne događa da u pojedinim dijelovima Republike Hrvatske imamo istu zakonsku regulativu, a različita tumačenja. Ono što ću reći, da će klub HNS-a podržati i pozdraviti ovaj zakon jer smatramo da je zakon jasniji, precizniji, točniji, dostupniji. A što se tiče dva zahtjeva koji dolaze od zastupnika kolege Novaka i ispred Odbora za lokalnu samoupravu, inače koje je vezano za Vodice, moram reći da ne bi htjeli otvarati nova pitanja jer ukoliko ovdje napravimo ustupak da na jedan drugi način se pozicioniraju mjesta Komarevo i Gaćelezi ili četiri naselja u zaleđu Vodica, taj puta otvaramo prostor nepravde prema velikom broju mjesta jedinice lokalne samouprave i uprave koji su bili na prvim linijama i koji su padali. Takvih ima u okruženju gdje ja živim puno takvih mjesta koja nisu na popisima. Ali u svakom slučaju, kao klub ćemo podržati da nadležne službe i nadležne institucije Republike Hrvatske prođu sva ta mjesta koja su bila na prvim linijama obrane, koja su značajnije oštećena i da ne napravimo nove nepravde jer ne možemo poštivati zakone prema raspoloženju što se tiče. U svakom slučaju bih podigao ruku i za Vodice i za Komarevo ali taj puta onda dolazi u pitanje još mnogo drugih mjesta u Slavoniji jer gotovo cijela jedna velika linija od nekih km u Slavoniji sva su ta naselja bila na prvoj liniji i oni bi bili nepravedni. Ovaj Sabor ne smije donositi zakone koji će biti nepravedni prema građanima. Ako idemo u tu promjenu onda sva naselja koja su u istoj takvoj situaciji kao ova dva naselja koja smo nabrojali, treba … onda ćemo u svakom slučaju podržati. Mi ćemo kao klub podržati prijedlog ovoga zakona. Hvala. Zahvaljujem. Na ovo izlaganje ima prijavljeno 8 replika, ali sve ćemo ih čuti u 15 sati kada ćemo nastaviti sjednicu. Sada proglašavam stanku za ručak. Hvala Hvala